Materijale smo primili poštom. Raspravu su proveli svi odbori, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća sa svih sjednica odbora smo primili. U ime predlagatelja ovdje je zamjenik uvaženi gospodin Dejan Palić pa ga molim da uzme riječ.

Prije svega, želim ispričati gospodina Malčića koji danas nije ovdje sa nama jer kao što znate on je podvrgnut jednom složenom operativnom zahvatu i oporavak traje malo dulje nego što smo očekivali. On je zamolio da se odgodi ova tema do njegovog oporavka, no međutim nažalost eto do toga nije došlo. Ja ću stoga umjesto njega pokušati iznijeti glavne naglaske iz izvješća o radu za 2008. godinu. Godišnje izvješće jest prikaz rada pučkog pravobranitelja i podataka o stupnju poštivanja ustavnih i zakonskih prava do kojih je došao tijekom svoga rada. Izvješće za 2008. izrađeno je istom metodologijom kao i prošlogodišnje pa je i u ovom izvješću moguće usporediti broj pritužbi po područjima prava u odnosu na prethodne godine što je razvidno iz statističkog pregleda kojeg imate u prvom dijelu izvješća. Područja prava koja su bila zastupljenija u ukupnom broju pritužbi ili koja su ocijenjena važnijim zbog uočenih problema, na primjer pravna sigurnost i jednakost građana, efikasnost, nedostaci u normativnom uređenju problema i slično pomnije su obrađena od područja koja niti brojem niti težinom nisu imala ovakvu važnost. Ovo izvješće sadrži statistički pregled rada po pojedinim područjima ali i zemljopisnim kriterijima gradovima Republike Hrvatske i stranim državama. U 2008. godini zaprimljeno je tisuću 560 pritužbi što je 318 manje nego 2007. godine, no međutim iz prvih šest mjeseci rada ove godine vidljiv je porast predmeta tako da će biti na godišnjoj razini za očekivati je 2009. tristotinjak predmeta više nego što je to bilo u 2008. na koju se odnosi ovo izvješće. Dakle, ne radi se o nekom trendu već o normalnim pojavama povećanja i pada brojeva u određenim granicama. Kao što je bilo i prijašnjih godina zapravo je broj pritužbi veći jer su neke pritužbe obuhvaćene većim brojem podnositelja kao jedne, statistički je dakle prikazan jedan slučaj a katkad se radi o pritužbama brojnih građana. Građani se obraćaju pučkom pravobranitelju samo kad imaju određene probleme. Do sada se nažalost nitko nije obraćao pučkom pravobranitelju pohvalom nekog tijela koje je rješavalo o njegovim pravima i obvezama. Stoga je i logično da je ovo izvješće zapravo prikaz negativnih pojava do kojih se došlo u radu po pritužbama. Stoga izvješće nije moguće uzeti kao cjelovitom slikom o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj već zapravo uzorkom one tamne strane funkcioniranje upravnih tijela i tijela s javnim ovlastima u odnosu s građanima pri čemu je niz godina pa i ove i osnovni problem u dugotrajnosti tih postupaka. To ste mogli vidjeti u izvješću po svim područjima da je prvi prigovor dugotrajnost postupaka. Statistički pregled podataka daje sliku pada broja predmeta koji su uvezeni uz raspad bivše SFRJ. To su bili predmeti statusa izbjeglica, predmeti obnove povrata imovine privremeno preuzete pa i predmeta stambenog zbrinjavanja. Jedan dio svakako pad broja predmeta dakle treba dati i značaju da se otvorio i Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom tako da je to jedan od razloga još jedan vjerujem značajni razlog padu brojeva jer nedostatak sredstava kojima smo prijašnjih godina uspijevali obilaziti županije i mjesta širom Hrvatske čime je bio omogućen pristup Uredu pučkog pravobranitelja građanima kojima nije moguće doći do Zagreba gdje postoji jedan jedini ured. Što se tiče ukratko glavnih problema koji su uočeni u radu po pritužbama možemo ih svesti da je prije svega navedeno već dugotrajnost postupaka, zatim višestruko i višekratno poništavanje akata, rješenja i vraćanje na ponovni postupak, neučinkovitost postupka zbog šutnje administracije, neažurnost Upravnog suda Republike Hrvatske, problem generiranja sudskih postupaka nepravilnim radom uprave i u segmentu pravosuđa brojne su pritužbe zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Efikasnost u pružanju zaštite građanima nije bila bitno različita u odnosu na prijašnje godine. I dalje bilježimo dugotrajnost prije svega postupaka u žalbenim predmetima obnove ratom oštećenih kuća, u predmetima po zahtjevima za povrat imovine, sukladno Zakonu o povratu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Dijelom su to mirovinski predmeti i predmeti graditeljstva, posebice u inspekcijskim postupcima što je isto razvidno iz naših izvješća. Suradnja sa ministarstvima se odvijala kao što ćete vidjeti u izvješću, od slučaja do slučaja različito s time da treba naglasiti da smo u odnosu na primjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu naišli na koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. U svim drugim područjima možemo dati ocjenu da se prijedlozi i sugestije pučkog pravobranitelja više ili manje prihvaćaju. Što se tiče ureda pučkog pravobranitelja valja naglasiti da je 2008., protekla godina označila punu afirmaciju institucije pučkog pravobranitelja, njezine uloge i značenja kako u domaćem, tako i u međunarodnom sustavu zaštite ljudskih prava. Prije svega ovdje imam u vidu donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije kojim je pučki pravobranitelj postao središnje nacionalno tijelo za provođenje toga zakona a kojim su pučkom pravobranitelju povjerene nove značajne ovlasti. Između ostaloga i u odnosu na pravosuđe i na širi krug pravnih osoba. i da se kolege malo umire i onda ćemo se čuti!"… Kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije pučki pravobranitelj ima i zadaću koordinacije posebnih pravobraniteljica u određenim poslovima te zadaću suradnje sa civilnim društvom i socijalnim partnerima. Ova suradnja je prijašnjih godina bila na obostrano zadovoljstvo, smatram to posebnim naglasiti i u ovom izvješću da je naime uvijek znatan broj problema bio uočen od organizacija civilnog društva koje su se bavile zaštitom ljudskih prava. brojne organizacije su u pitanjima zaštite ljudskih prava pokazale sposobnost uočiti problem, formulirati problem i katkad čak formulirati i pravac u kome bi trebalo tražiti rješenja. Tako da ta suradnja se razvijala niz godina a ovim zakonom je formalno uređena. Na međunarodnom planu 2008. je također donijela značajnu afirmaciju institucije pučkog pravobranitelja. Zahvaljujući višegodišnjim ocjenama o nezavisnosti i kredibilitetu i funkcionalnosti te preporukama eksperata i tijela Europske komisije OESS-a, UN-a i drugih, pučki pravobranitelj kreditiran je sa najvišim statusom a, kao nacionalna institucija za zaštitu i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i postao je punopravni član europske mreže institucija za promicanje jednakosti te član upravnog odbora udruženja mediteranskih …/Govornik i upravnog odbora međunarodnog koordinacijskog odbora, nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava. Kao središnje nacionalno tijelo za zaštitu ljudskih prava sukladno pariškim načelima, ured bi trebao biti dostupan građanima i u mjestima širom Hrvatske za što je potrebno odvojiti dodatna sredstva. Taj problem ostaje ne riješen i taj problem valja imati na umu kao ozbiljnu poteškoću u daljnjem jačanju institucije. I jačanju, pružanja zaštite ljudskih prava građanima širom Hrvatske. Kao što je razvidno i iz izvješća sredstva u 2009. neće biti dostatna niti za plaće zaposlenih s obzirom da je tijekom 2008. njihov broj dostigao 31. Posebice treba naglasiti nadležnost da je pri prijedlogu Zakona o suzbijanju naime diskriminacije bio predviđeni iznos od milijun 200 tisuća kuna za provođenje toga zakona, međutim taj iznos nije ušao u konačni državni proračun. Stoga će zadaci koje predviđa Zakon o suzbijanju diskriminacije biti obavljeni u okviru raspoloživih sredstava i preraspodjelom službenika u uredu. Osim potrebe za sredstvima treba naglasiti i potrebu osiguranja odgovarajućeg prostora za rad ureda. Sadašnji prostor nije dostupan osobama sa invaliditetom i nalazi se na tri različite lokacije. Na kraju ovog kratkog pregleda bih ako dopustite citirao tekst iz prošlogodišnjeg izvješća pučkog pravobranitelja. "Nema dvojbe da ustavna institucija pučkog pravobranitelja i stvarno a ne samo formalno postaje središnja nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava. Još jači poticaj takvom razvoju može dati i predložena promjena ustavne odredbe o pučkom pravobranitelju i bez obzira na ishod toga prijedloga jačanje institucije će biti nastavljeno. To naime nalaže potreba da se i u zaštitu ljudskih prava primjenjuju europski standardi ali to diktira i nužnost usklađenja i uklapanje u europski sustav institucija i politika na tom poduručju. U Europskom okruženju biti će potreban iskorak iz formalnog i normativnog u stvarno i životno iz zakona i deklaracija u upravnu i sudsku praksu, u način funkcioniranja svih državnih tijela i institucija. To će bitno odrediti i daljnji razvoj institucije pučkog pravobranitelja.". Toliko u uvodnom dijelu, ja sam na raspolaganju za daljnja pitanja. Zahvaljujem. Hvala lijepo, gospodinu zamjeniku. Sigurno je da bi svi bili sretni da je s nama i gospodin koliko čujemo zdravstveno stanje je bolje ali još uvijek ne takvo da bi se mogao uključiti u rad. Želimo mu da to bude što je moguće prije. Izvjestitelji odbora žele li se javiti? Žele. Gospođa Zgrebec, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Hvala vam raspravio je izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2008. godinu i to kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je zamjenik pučkog pravobranitelja pravobranitelja i predstavnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Rasprava je vođena u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. U raspravi je izraženo nezadovoljstvo što Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja niti u jednom predmetu nije dostavilo zatraženo izvješće ili odgovor, te uopće nije surađivalo s pučkim pravobraniteljem ignorirajući sva upozorenja i primjedbe koje su upućene ministarstvu i resornom ministru. Ukazano je i na problem mogućeg pogodovanja kod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem jer Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne osigurava sudionicima u postupku dodjele određenih prava na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu, pravnu zaštitu od povreda njihova prava u provedbenim postupcima. Istaknuto je i pozitivno iskustvo raspolaganja poljoprivrednim zemljištem temeljem toga zakona u Zadarskoj županiji, ali sa tek nekim primjedbama. No izraženo je i mišljenje da na svaki slučaj nepravilnosti svaki građanin, pa tako i pučki pravobranitelj, mora nepravilnosti svaki građanin, pa tako i pučki pravobranitelj, mora dobiti odgovor. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2008. godinu. Hvala. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegici Zgrebec. U ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uvaženi gospodin zastupnik Radin. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je na svojoj 22. sjednici 20. svibnja 2009. godine, vidite da je prošlo dosta vremena što nije pozitivna činjenica, Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2008. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio pučki pravobranitelj aktom od 31. ožujka 2009. godine. Odbor je navedeno izvješće razmatrao kao matično radno tijelo. U raspravi je podržano predmetno izvješće i istaknuta njegova sveobuhvatnost, primjenjena metodologija izvještavanja i utemeljenost na činjenicama do kojih je pučki pravobranitelj došao tijekom postupka po pritužbama građana. Osobito su korisnim ocijenjene preporuke pučkog pravobranitelja iznijete u dijelu izvješća, ocjene i prijedlozi koji mogu poslužiti kao usmjerenje nadležnim tijelima za promjenu stanja i bolju organizaciju rada, a sve u cilju osiguranja učinkovitije zaštite ustavnih i zakonskih prava o postupcima pred državnom upravom, sudovima i drugim tijelima koji imaju javne ovlasti. Konstatirano je da je u nekim područjima ostvaren izvjesni napredak, ali da funkcioniranje tijela koje rješavaju o pravima građana još uvijek nije zadovoljavajuće. da je zabrinjavajuća činjenica da na neke probleme pučki pravobranitelj već godinama ukazuje u svojim izvješćima, ali daje preporuke za rješavanje tih problema koji u saborskim raspravama dobivaju punu podršku, ali da se i unatoč tome stanje značajno ne mijenja. Tako da su i nadalje najbrojnije one pritužbe koje se odnose na dugotrajnost rješavanja predmeta, kako pred upravnim tijelima tako i pred sudovima. Na ove probleme upozoravaju i presude Europskog suda za ljudska prava koji potvrđuju ozbiljno kršenje ljudskih prava zbog nerazumno dugog trajanja postupaka. Takvo stanje pridonosi neučinkovitosti postupaka zbog šutnje administracije, nedostatak mehanizama i mjera da se spriječi opetovano ponašanje, rješavanje i vraćanje na ponovni postupak, te uza sve to dugogodišnja neažurnost upravnog suda. Kada je u pitanju sudstvo, iz izvješća pučkog pravobranitelja vidi se također da se građani najčešće obrušuju zbog dugotrajnosti sudskih postupaka. Pri tom je posebno ukazano na činjenicu da je unatoč postojanju instituta sudske zaštite, prava građana na suđenje u razumnom roku koji je uveden novim Zakonom o sudovima, nije došlo do ozbiljnog pomaka. Jer sudovi i pored toga što od višeg suda dobiju rok u kojem moraju donijeti meritornu odluku, taj rok u brojnim slučajevima ne poštuju. Kada su u pitanju osobe s invaliditetom, u raspravi je ponovno ukazano na problem razlike u pravima za iste kategorije oštećenja između civilnih i vojnih invalida, na neujednačenost u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom na cijelom području Republike Hrvatske, osobito niska razina zaštite kada su u pitanju slabije naseljena ruralna i otočna područja, kao i na neosiguravanje minimalnih građevinskih i tehničkih uvjeta za pristup osoba s invaliditetom pojedinim institucijama, uključujući i Ured pučkog U raspravi je također postavljano pitanje ostvarivanja prava građana na obeštećenje za imovinu koja im je uništena tijekom rata, ali neovisno o ratnim djelovanjima, kao i pitanje isplata u vezi s ubojstvima najbližih članova obitelji. Upozoreno je i na još uvijek brojna neriješena statusna pitanja građana, osobito onih koji su cijeli radni vijek proveli u Republici Hrvatskoj i ostvarili pravo na mirovinu i zasnovali obitelj u Republici Hrvatskoj, a godinama ne mogu riješiti osnovna statusna prava kao što je pitanje državljanstva. Kao jedan od zadataka na kojima se nadležna tijela, državna tijela i Ured pučkog pravobranitelja trebaju angažirati u narednom razdoblju, u raspravu je iznesen i problem više tisuća građana s područja Vukovara, kojima kako je rečeno nije dana mogućnost da pod jednakim uvjetima kao i ostali građani Hrvatske ostvare pravo na otkup stanova. Osobitu pozornost u raspravi je izazvalo mišljenje Vlade Republike Hrvatske dano u izvješću pučkog pravobranitelja. Istaknuto je da ranijih godina Hrvatski sabor nakon rasprave o godišnjim izvješćima pučkog pravobranitelja donosi se zaključak o prihvaćanju izvješća. Prvi puta prošle godine nakon rasprave o Izvješću za 2007. godinu Sabor je temeljem mišljenja Vlade Republike Hrvatske donio zaključak, nama nerazumljiv, kojim izvješće pučkog pravobranitelja se prima na znanje. Iako su svi saborski odbori prethodno raspravljajući o izvješću i ovaj odbor naš predložio je Hrvatskom saboru da izvješće prihvati. I u mišljenju Vlade o Izvješću pučkog pravobranitelja za 2008. godinu ponavlja se da ista konstatacija. I da ne duljim, to je nama sve dosta bilo bilo nerazumljivo, kao što je nerazumljivo i to da se ova rasprava održava popodne, a ne ujutro, kao što bi bilo poučno, pogotovo ako se to izvješće prima na znanje, a ne prihvaća se. Kao predsjednik Odbora za ljudska prava ja prosvjedujem zbog toga. Kada su u pitanju uvjeti rada Ureda pučkog pravobranitelja, odbor je podržao njegove prijedloge za rješavanje problema koji su u izvješću istaknuti. Osiguravanje sredstava potrebnih za plaće za … /Govornik se ne razumije./…, osiguravanje sredstava za uredovne dane na terenu, osiguravanje sredstava potrebnih za provođenje Zakona o suzbijanju diskriminacije, te rješavanje problema prostora za rad pučkog pravobranitelja. složenost ove situacije ekonomske neće utjecati na rad pravobranitelja, to bi bilo dosta pogubno. Naš zaključak je međutim da se prihvaća, a ne da se prima na znanje Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2008. godinu i naravno sva mišljenja, prijedlozi izneseni u raspravi, kao i primjedbi biti će poslani svim nadležnim tijelima. Hvala lijepo i to je sve. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I sada u ime Odbora za rad i socijalno partnerstvo, uvaženi zastupnik kolega Kunst. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, zamjeniče i kolege zastupnici. Odbor je navedeno izvješće raspravio sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora sabora u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt. U kratkom uvodnom izlaganju zamjenik pučkog pravobranitelja istaknuo je da je izvješće pripremljeno po istoj metodologiji kao i ranijih godina sveobuhvatno i utemeljeno na činjenicama. U raspravi dio članova odbora smatra neprihvatljivim ocjenu stanja s prijedlozima pučkog pravobranitelja u području zaštite osoba sa invaliditetom posebice u dijelu koji se odnosi na pilot projekt, projekt osobnog asistenta. Međutim, isto tako dio članova odbora smatra da je Vlada Republike Hrvatske koja je u svojem mišljenju na navedeni akt isti primila na znanje trebala pojasniti u kom dijelu izvješće pučkog pravobranitelja ne podržava. Nakon rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Odbor je upoznat s izvješćem o radu pučkog pravobranitelja za 2008. godinu, te predlaže Vladi Republike Hrvatske da zaduži nadležna tijela državne uprave radi uklanjanja nepravilnosti navedenih u izvješću, a u suradnji sa pravobraniteljem dodatno razmotre pojedine primjedbe, te pronađu rješenja za njihovo što brže otklanjanje. Hvala lijepo. lijepo. Ostali odbori? Nema interesa. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a, kolegica Bilić Vardić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjenici pučkoga pravobranitelja, gospodine pomoćnik državnoga tajnika gospodine Matičiću, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je Izvješće pučkoga pravobranitelja za 2008. godinu u cijelosti. Godišnje izvješće upućuje na živost i opseg rada pučkog pravobranitelja. Ovo je drugo izvješće rađeno jednakom metodologijom. Na početku valja istaknuti da je broj pritužbi zaprimljenih u 2008. godini manji za 318 predmeta, tj. zaprimljeno je 1560 pritužaba u odnosu na 2007. godinu kada ih je zaprimljeno 1878. I dalje nakon analize ovog izvješća možemo uočiti da se građani obraćaju pučkom pravobranitelju isključivo kad naiđu na problem pred upravnim tijelima bilo državnim ili lokalnim. Osnovna karakteristika svih pritužaba je dugotrajnost postupka, sporost upravnih postupaka i pravosuđe. Zanimljivo je promatrati i postotak dovršenih predmeta u 2008. godini. Od 1768 predmeta od kojih je u nadležnosti ureda bilo 1206 osnovanih je bilo 891, neosnovanih 274 i preuranjenih 41. Najveći broj osnovanih pritužaba odnosio se na dugotrajnost postupka, a to je bio zaključak i prošlog Izvješća za 2007. Upravo zbog toga prišlo se i reformi pravosuđa i državne uprave. Analizirajući pritužbe po upravnim područjima može se vidjeti da i dalje vodi pravosuđe. Zatim slijede pritužbe koje se odnose na rad zatvorskog sustava, njih 177 vezane uz povrede uvjeta rada, imovinsko-pravni odnosi, ali isto tako da je uočen pad pritužaba iz područja mirovinskog osiguranja, te pravo na obnovu. Još u 2007. godini pučki pravobranitelj je ustvrdio da je uočen pad pritužaba koje se odnose na pritužbe povezane s posljedicama rata. Ali je i u 2008. godini ukazao na problem stambenog zbrinjavanja iznoseći niz primjera. Ukazano je i ove godine na problem stambenog zbrinjavanja povratnika i prognanika, povrata privremeno oduzete imovine, a stavljene su i primjedbe na rad Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva konkretno Uprave za područje posebne državne skrbi i Uprave za obnovu obiteljskih kuća. Poglavito se primjedbe odnose na nepoštivanje Zakona o upravnom postupku. Moram ovdje istaknuti da se građani u ovim postupcima najčešće žale na dugotrajnost postupka, ali poznavajući i sveobuhvatnost takvih rješenja od imovinsko-pravnih, vlasničkih odnosa, do osobnih želja ponekad i bez osnove takav broj pritužaba se ne smanjuje. Donošenjem novog Zakona o područjima posebne državne skrbi u srpnju 2008. godine riješeni su mnogi problemi koji su se javljali na primjer u Izvješću za 2007. godinu. Iako je broj pritužaba o povratu privremeno oduzete imovine i naknade štete vlasnicima privremeno oduzete imovine smanjen ne samo nekim primjerima to se ne može smatrati pravilom. Vlada Republike Hrvatske započela je cjelovitu reformu državne uprave uvažavajući i neke primjedbe iz prethodnih izvješća, a u svrhu podizanja kvalitete rada, financijskih i materijalnih prava državnih službenika i namještenika. Od 1560 novih pritužaba 299 odnose se na pravosuđe. Već u Izvješću za 2007. godinu istaknuli smo kako je Ministarstvo pravosuđa svjesno situacije u sudstvu, poglavito u sporosti rješavanja nekih predmeta započelo čitav niz reformskih mjera od racionalizacije sudova, donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je stupio na snagu 1. veljače 2009. godine a poglavito u obrazovanju i kvalitetnijoj edukaciji sudaca. U dijelu izvješća koji se odnosi na ocjene i prijedloge pučkog pravobranitelja u poglavlju o pravosuđu smatramo da je izvan svojih ingerencija postupano u donošenju nekih prijedlog vezanih za rad pravosuđa stoga citiram: “Nekvalitetni ili nedovoljno pripremljeni ali i zakoni koji su ponekad pod utjecajem dnevno-političkih potreba i s populističkim motivima propisivali prava koja realno nisu ostvariva izvor su velikog broja sporova često s predvidljivim ishodom, ali tek kad nakon godina sporenja predmeti završe na Vrhovnom i Ustavnom sudu ili na Europskom sudu za ljudska prava. Nedovoljna i javnost rada i nedostatak objektivnih javnih kriterija Državnog sudbenog vijeća pri imenovanju i napredovanju sudaca ne daje mnogo nade da će se u dogledno vrijeme poboljšati kvaliteta sudačkoga kadra. I dalje nezadovoljstvo građana i javnosti stanjem u pravosuđu uz nespremnost da se stvari unutar sustava unapređuju i mijenjaju očekivano dovode do zahtjeva za intervencijom pa i većim utjecajem zakonodavne i izvršne vlasti." Završen citat. Prelazi ovlasti samog pučkog pravobranitelja. I na kraju trebao utvrditi da je ovo izvješće zbirka pritužaba koje su se dogodile u svakodnevnom životu, gotovo u svim segmentima društva. Ovo izvješće je pregled uočenih i najznačajnijih, najbrojnijih prijava kršenja prava građana, ali ne i sveobuhvatni prikaz stanja i stupnja poštivanja ustavnih i zakonskih prava građana. Svakako da smo suglasni sa potrebom za osiguranjem prostora za rad pučkog pravobranitelja, kao i potrebnih sredstava za rad pravobranitelja. Svjesni da u doba recesije nije moguće bilo kakvo povećanje sredstava. Radi što uspješnijeg praćenja rada i napretka u područjima iz kojeg dolazi najveći broj pritužaba, trebalo bi raditi usporednu analizu stanja pojedinih kršenja prava, kako bi se dobila slika efikasnih preporuka i prijedloga mjera samog pučkog pravobranitelja, budući da je ova metodologija kao takva već prihvaćena. Uvažavajući i sve izrečeno u izvješću, klub Hrvatske demokratske zajednice prima na znanje Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2008. godinu. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a, uvažena kolegica zastupnica Vesna Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, zamjenici pučkog pravobranitelja, zamjeniče državnog tajnika. O ovom izvještaju pučkog pravobranitelja mi govorimo svake godine i govorimo u nekoj vrsti kontinuiteta zbog toga što njegove ocjene i po sadržaju i po metodologiji, i ocjenama prije svega možemo povezati u jedan niz koji je jako sličan, koji je jako utemeljen i koji zaslužuje respekt. Ja ću ovdje izreći u nekoliko teza ono što nas kao klub SDSS-a i ljude, ne koje zastupamo, nego ljude čije probleme osjećamo, bez obzira tko su. Dakle, što nas tangira imajući tu muku običnoga čovjeka u vidu. Prvo želim reći da tradicionalno, to mi se čini da možemo baš tako kvalificirati. Pučki pravobranitelj ovdje pred nas dođe s izvještajem i sadržajem u kojemu se iznosi kritički pristup i to kritički argumentirano, kritički pristup o u društvu u pitanjima u kojima se odlučuje o pravima običnoga čovjeka, bilo da se radi o zaštiti njegovih prava, bilo da se radi o proizvođenju nečijeg pojedinačnog prava koje radi državni mehanizam. Zaslužuje poštovanje pučki pravobranitelj i zbog te svoje metode i zbog te upornosti, metodologije i upornosti i zbog svog stručnog čini mi se i ljudskog poštenja u tretmanu problematike koja u njegov izvještaj ulazi. To ocjenjujemo tradicionalnim u nekoliko godina za redom. Druga stvar, pučki pravobranitelj govori o pojedinostima na način da daje niz ilustracija. Ali još više govori o sustavu, dakle o državnom mehanizmu koji odlučuje o sudbini tog malog pojedinca, o sudbini svakog pojedinca, o atmosferi i o navikama kad se o tim pitanjima radi. A ja mislim da ne treba puno da se složimo da se radi o osjetljivom pitanju i da se radi o pitanju koje je provođenje zakona i koje je odlučivanje o pojedinačnoj sudbini u čemu nema šale ili ne bi trebalo biti šale. Sljedeća stvar što je također tradicionalna. Pučki pravobranitelj se pokazuje kao svojevrsna savjest javnosti. Pučki pravobranitelj je i kroz svoje izvještaje i čini mi se mimo njega u javnost iznosio, govorio ocjene, svoje ocjene i govorio o pojavama koje su društveno relevantne. I sljedeća stvar koja je također čini mi se tradicionalna. Pučki pravobranitelj nezavisno od toga kako ćemo se mi ovdje postaviti u njegovom izvještaju je zadobio simpatije javnosti. I nije ih zadobio zbog frizure pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, nego zadobio svojim nastupima i onom što piše u ovim izvještajima. Druga stvar koja je tu važna, na što pučki pravobranitelj također kontinuirano ukazuje. On govori o tome kako djeluje društveno-državni mehanizam. A to znači mehanizam u onom dijelu koji se zove pravna država, koji se zove provođenje zakona, koji se zove poštivanje zakona, koji se zove poštivanje moga prava koje je upisano u zakonu. Govori o državnom mehanizmu u kojemu su pojedinci plaćeni da provode zakon i plaćeni da me zaštite u onomu što se zove štićenje mog prava, garantiranog zakonima. I kad tu pravimo neku vrstu projekcije, onda ono što je godinama pučki pravobranitelj ovdje nama napisao i zašto je donio argumente kazuje da taj mehanizam ne štima ili ne štima u mjeri koja mora zabrinuti. I ta ocjena i ta poruka ne može se, jako sam uvjeren, ne može se, kako je ovdje rečeno samo uzeti na znanje. Treća stvar koja je tu važna i koju važna i koju želim ovdje istaći. Prije svega i ovim izvještajima, jer neprestano mogu govoriti, imam volju govoriti u kontinuitetu. Pučki pravobranitelj govori o ranjivim grupacijama, ranjivim pojedincima i o ranjivim grupacijama. To znači da govori o nemoćnim, o onima koji ne mogu pomoći sami sebi i nemaju poznanike koji im mogu pomoći, kojima mora pomoći država, kako se to kaže, po službenoj dužnosti. Radi se o nemoćnim, radi se o marginaliziranim i ove ilustracije koje ste vi ovdje dali, kako bih rekao, ilustracije kao nacrtano, po mom mišljenju kao nacrtano kazuju o čemu se radi i kad se govori o pojedinačnim slučajevima, ali i kad se govori o pojavi koju mi moramo predujmiti. Jer onog trenutka kad je pojava onda naravno da se moramo zabrinuti pa i napraviti alarm. I još jednu stvar koju ovdje moram reći. Ja mislim, bez obzira kako mi o izvještaju pučkog pravobranitelja mislili i govorili, bilo da se radi o metodu, bilo da se radi o sadržaju, ovo što je ovdje napisano je vjerodostojno. Ja mislim da je vjerodostojno. Četvrta stvar koju ću ovdje izreći povodom ovog izvještaj. Izvještaj Pučkog pravobranitelja tangira ono što bi se moglo reći legitimacija pravne države, moglo nazvati legitimacija države. Legitimacija države u onom pitanju, u onom važnom pitanju koje se zove zaštita građanina, građanina, naročito onog ugroženog, nemoćnog, marginaliziranog, u stvarima u kojima je država dužna, a njeni činovnici plaćeni da o tome vode brigu. iz ovog što piše u izvještaju Pučkog pravobranitelja, ali i iz mnogih materijala koje smo mi dobili na naše klupe ja mislim da možemo govoriti i iz osobnih iskustava da u državnom aparatu ima jako puno ljudi koje krasi bešćutnost i bahatost, a oni su zapravo plaćeni da štite zakonitost. I na tom pitanju mi nemamo dobre opservacije, nemamo dobar nadzor i ja mislim, sad ću reći malo grubu riječ, nemamo ni dovoljan progon ovakav ili onakav oni koji svoj posao ne rade na način kako bi morali. A na drugoj strani kad dođete pred bahatog činovnika u ulozi i u poziciji nemoćnog čovjeka rezultat tog duela potpuno je poznat. potpuno je poznat. Ja, kad bi se tu radilo o malom broju slučajeva, mada je i jedan važan, ne bi trebalo dizati moguće galamu. Ponavljam i za jedan slučaj bešćutnosti treba dizati galamu. Ali ovdje razlog za galamu nastaje zbog toga što se radi o pojavi. U nekim sredinama i u nekoj vrsti slučajeva radi se o epidemiji. Bez obzira što smo hvalili izvještaj Pučkog pravobranitelja jučer, bez obzira što ćemo ga respektirati danas, bez obzira kako ćemo se postaviti u odnosu na njega sutra, ali pouke iz tog izvještaja nismo izvukli na odgovarajući način. Ja se bojim i to je moje peto što ovdje komentiram, bojim se zbog toga što naša praksa i neki drugi dokumenti i neka druga iskustva, ali i izvještaj Pučkog pravobranitelja ukazuju na dva segmenta važna. Jedan je pitanje državne uprave, drugi je pitanje pravosuđa. Tu imate brojne primjere koji govore o tome nerješavanje u razumnom roku, ne idemo ususret stranci makar zakon to govori, ne rješavamo po službenoj dužnosti ono što mogu kao službenik i dužan sam, nego maltretiramo stranke, da ne govorim o donošenju meritorne odluke onako poprijeko i po svome ne uvažavajući sudbinu stranke i ono što piše u zakonu. Mi smo u više navrata u ovom Domu govorili npr. u pravosuđu. Dovoljno je samo reći da Ustavni sud i danas donosi brojne svoje presude kažnjavajući državu s nekim novcima malim ili velikim zato što nije neki predmet u sudstvu riješen u razumnom roku, a radi se o 3 godine pa više. To govori dovoljno. I znate, ako imamo takvo stanje u mehanizmu onda to može biti svojevrsna političko-psihološka korupcija. Mnogi činovnici se ponašaju kao političko-psihološki korumpirani ljudi, a ako to spojimo s korupcijom općega tipa o kojoj i ovdje govorimo, onda ja se bojim da je to krajnje opasno, da budem najblaži. Reći ću na kraju samo ovo oko toga kako ćemo se postaviti u odnosu na izvještaj Pučkog pravobranitelja. Uvjeren sam Uvjeren sam da ako izvještaj Pučkog pravobranitelja samo uzmemo na znanje, onda nismo uzeli na znanje probleme o kojima izvještaj govori. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a, uvažena kolegica zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Ureda pučkog pravobranitelja, kolegice i kolege. Uvodno možda dvije napomene. Obično se smatra da određenje najšire određenje moderne države se temelji na dvije točke. Jedno je slobodno tržište s jasnim zakonskim okvirima, a drugo visoki standardi u zaštiti ljudskih i građanskih prava. Bez obzira na sve ostale ideologije i sve ostale varijacije političke ovisno o tome koja je politička opcija je na vlasti, ova dva temeljna postulata važe za sve civilizirane moderne države i apsolutno naš cilj mora biti da počnu važiti i za nas. Što se tiče visokih standarda u zaštiti ljudskih i građanskih prava, jedina mjera zaštite građanskih prava, mislim da smo to već nekoliko puta ovdje u Saboru raspravljali, jedina dakle kvalitete zaštite ljudskih prava je zapravo zaštita prava manjina. Neravno te manjine nisu samo nacionalne ili etničke manjine o kojima mi najčešće ovdje govorimo, nego manjine u najrazličitijim kriterijima i u svakom smislu riječi dobne, regionalne, obrazovne, temeljem invalidnosti, fizičke, temeljem razno raznih kriterija koju neku grupu ljudi ili nekog čovjeka svrstavaju u grupaciju u kojoj je u društvu u manjini. I po tom kriteriju kolegice i kolege svi smo mi manjina ili ćemo biti manjina u nekom trenutku u svom životu, bilo zbog dobi, bilo zbog nekog problema s kojim ćemo se susresti. Prema tome i ovo izvješće pučkog pravobranitelja, govori o kršenju i problemima sa zaštitom ljudskih prava, ljudi koji su se po bilo kojem kriteriju u nekom trenutku našli u manjini. Što se samog izvješća tiče, postoji jedna dobro poznata izreka koja glasi, psi laju, a karavana prolazi. To primjenjujući na ovo izvješće dalo bi se prevesti, pučki pravobranitelj upozorava, a vlade prolaze. Ovaj izvještaj ili ovu vrstu izvješća sa sličnim problemima i sličnim naglascima imali smo već i ranije u Saboru. Pohvalili smo svi pučkog pravobranitelja i čini se da se nije dogodilo ništa ili barem ništa značajno u tom pogledu. Što se tiče rada samog pravobranitelja i institucije pučkog pravobraniteljstva, očito je da je pučki pravobranitelj afirmirao tu instituciju u međunarodnim okvirima. Spominje se da je akreditirana sa najvišim statusom A kao nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava, punopravni član je Akvinta itd. Očito je da pučki pravobranitelj neovisnost i samostalnost u radu stalno promiče. je veliki naglasak, a ja bih rekla i po reakcijama na izvješće pučkog pravobranitelja vidi se da je prilično neovisan i samostalan u radu i pronalazi ili pokušava pronaći pravu mjeru kritičnosti i suradnje spram institucije sustava. Isto tako Ureda pučkog pravobranitelja i sam pravobranitelj pokazuje upornost i istrajnost u služenju građanima, hrvaju se sa sporošću i nemaru u upravi i tijelima s javnim ovlastima. Pučki pravobranitelj posvećen je svim aspektima ljudskih prava, što se može prepoznati već i iz sveobuhvatnosti i širene tema i problema kojima se bavi. Ured pučkog pravobranitelja potiče organe državne uprave i tijela s javnim ovlastima, ali postupa i prema djelatnicima u tim organima i tijelima. Dakle inicira donošenje zakona, inicira eventualno donošenje potrebnih uredbi, pravilnika, normiranje postupaka, traži disciplinske mjere prema službenicima koji se ne ponašaju u skladu s normama i zakonima. 82% pritužbi iz prošle godine su riješene. To samo po sebi nešto govori i o načinu rada i radu pučkog pravobranitelja. Zanimljivo je da su gotovo ¾ pritužbi pokazalo se osnovane, dakle utemeljene, što je daleko veći postotak osnovanih pritužbi nego u zemljama razvijene demokracije. A to je samo po sebi pokazatelj stanja ljudskih prava i kvalitete javne uprave. E sada, što o radu pučkog pravobranitelja kaže Vlada, a što poručuju saborski odbori? Možda prethodno obzirom na jučerašnji nastup nove premijerke bi trebalo zatražiti novo mišljenje nove Vlade. Jer je premijerka jučer prije nego što je izabrana ovdje specijalno naglasila potrebu visoke razine zaštite ljudskih prava i svoj osobni angažman u zaštitu ljudskih prava. A budući da je stara Vlada dala jedno mišljenje koje se može nazvati polunegativnim ili polupozitivnim kako god hoćete, dakle kao i prošli put, niti se prihvaća, niti se ne prihvaća, nego se prima na znanje, možda bi nova Vlada obzirom na nastupni govor gospođe premijerke dala neko drugo mišljenje o ovom izvješću pučkog pravobranitelja, predlažem da razmotrimo i tu mogućnost, dakle jedna Vlada koja je kao jedan od svojih temeljnih ciljeva navela i potrebu zaštite ljudskih prava na visokoj razini. Što se reakcije stare Vlade, jer samo sa mišljenjem stare Vlade ovdje raspolažemo, situacija je prepoznatljiva. Dakle, kada se slučajno dogodi da neka institucija funkcionira, ona je samim tim sumnjiva, dakle funkcionira u skladu s onim što je predviđeno da radi i što su ciljevi te institucije. Vlada, stara Vlada naglašavam, je ove godine ovo izvješće pučkog pravobranitelja primila na znanje, saborski odbori su se podijelili. Jedni prihvaćaju izvješće, drugi ga primaju na znanje, treći su kao što kažu upoznati sa izvješćem. Očito jedna prilično disonantna situacija jer nitko točno ne zna što bi na to izvješće rekao. Čini da sa ovakvim stavom Vlada daje do znanja da ne drži puno ili stara Vlada moram naglasiti daje do znanja da nije držala puno ili institucije pučkog pravobranitelja ali vidi se da postoji i ta jedna neujednačenost u stavovima odbora koji su se neki držali prošlogodišnjeg zaključka i odluke Sabora u vezi sa izvješćem pučkog pravobranitelja, neki su se postavili na drugi način. Međutim, takav stav i Vlade i saborskih odbora ja bih rekla da je više pokazatelj problema, dakle ukazuje dosta jasno u čemu je problem. Pučki pravobranitelj po svojoj funkciji, po svom zadatku donosi neugodne vijesti. Dakle, donosi vijesti o kršenju ljudskih prava tamo gdje je situacija loša, gdje treba intervenirati, treba nešto popraviti umjesto da se to izvješće tretira kao temelj za intervenciju i temelj za nove politike ili promjenu politike pokušava ga se nekako i ovaj puta pomesti pod tepih. Izvješće pučkog pravobranitelja upozorava na dugotrajnost sudskih i upravnih postupaka i očito je da ta dugotrajnost sudskih i upravnih postupaka predstavlja očito eklatantno kršenje ljudskih prava. Radi se o postupcima koji su predugi zbog prekoračenja svakog razumnog roka u rješavanju upravnih stvari. I zato nije čudno da građani traže zaštitu ne samo od pučkog pravobranitelja nego naglašavam i od Europskog suda za ljudska prava. Građani na tom sudu u pravilu ostvaruju svoju zadovoljštinu, dobivaju zadovoljštinu i ostvaruju i određena materijalna prava. ono što je važno za ovu raspravu je činjenica da se problemom dugotrajnosti sudskih postupaka bavi upravo Europski sud za ljudska prava. Kad međutim na pučki pravobranitelj posegne za ovom problematikom i predlaže mjere za rješavanje ovih problema proglašava ga se nenadležnim i ne prihvaća se njegovo izvješće. ako Europski sud za ljudska prava dodjeljuje i materijalnu zadovoljštinu tim tužiteljima jasno je da se radi o pitanju ljudskih prava a ako se radi o pitanju ljudskih prava jasno je da je za to nadležan i treba biti nadležan i pučki pravobranitelj. Slične primjedbe vladajućih imamo i prilikom upozorenja oko depolitizacije upravnih službi. Zalaganje za stručnost, sposobnost, profesionalnost i etičnost u radu upravnih tijela ustvari je zalaganje za osnovna načela ili ustavna načela jednakosti građana pred zakonom a i to je temeljni problem kojim se pučki pravobranitelj apsolutno mora baviti. Unutar problema koji se spominju u ovom izvješću u ime kluba HNS-a želim upozoriti na dva, mislim da su i ranije već spomenuti jedan konkretni problem a ne bi kritizirala pučkog pravobranitelja zato što spominje konkretne probleme jer ljudska prava jesu konkretni problemi a ne samo načelne fraze. Prema tome, bez nabrajanja konkretnih problema nema nikakvog kvalitetnog i relevantnog izvješća pučkog pravobranitelja. Dakle, jedna grupa građana problem koji je apsolutno dosegao i međunarodnu prepoznatljivost su građani koji su po jednom zakonu podnijeli tužbe protiv trećih osoba zbog oštećenja imovine izvan ratnih djelatnosti. Nakon toga je zakon promijenjen, ljudi su ne samo izgubili parnice po novom zakonu nego im je dosuđeno da plaćaju astronomske sudske troškove. Ustavni sud je jednom svojom odlukom ili mišljenjem ustvrdio da oni trebaju biti oslobođeni plaćanja tih troškova, međutim to se do dana današnjega nije dogodilo i stotine stotine ljudi su izložene ovrhama. Moram reći da je čak i Nacionalni odbor u okviru rasprave o poglavlju – Pravosuđe i temeljna prava uputio glavnom državnom odvjetniku jedno pismo upozoravajući na taj problem. Drugi problem koji je ovdje već spomenut je pitanje neujednačenosti statusa invalida koji se ne procjenjuje temeljem stupnja invalidnosti nego temeljem porijekla invalidnosti, jedan ugrađeni problem problem nepravde u našem sustavu. Što se može učiniti? Očito da pitanje regionalnih ispostava je ključno za pučkog pravobranitelja zato jer je cijeli cilj da pučki pravobranitelj bude dostupan građanima a ne da bude što dalje i što udaljeniji od građana. I drugo pitanje je da li mi u ovoj situaciji zaista trebamo sva ova posebna i razdvojena pravobraniteljstva kao što je za ravnopravnost spolova, za djecu, za invalide i posebno pučkog pravobranitelja ili bi bilo razumnije da to bude objedinjeno pod Uredom pučkog pravobranitelja kao zamjenici pučkog pravobranitelja za pojedina područja jer šta da radi žena invalid kojoj je srušena kuća. Hvala. Oprostite, samo naravno HNS će podržati ovo Izvješće pučkog pravobranitelja. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik kolega Goran Heffer. Izvolite, kolega. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine zamjeniče pučkog pravobranitelja, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2008. godinu nam s jedne strane daje pregled rada institucije pučkog pravobranitelja i prikaz stupnja poštivanja ustavnih i zakonskih prava građana u istoj godini, dakle u 2008. godini do kojih je naravno došao pučki pravobranitelj tijekom rada prošle godine. Odmah na početku ću reći da će klub SDP-a prihvatiti, a ne samo primiti na znanje ovo izvješće budući da nema primjedbi u pogledu njegovog sadržaja i njegovog obima, iako valja reći da je primjetna razlika u obimu ovogodišnjeg izvješća u odnosu na prošlogodišnje za nekakvih stotinjak stranica manje, što se s jedne strane može naravno opravdati manjim prikazom detalja odnosno pojedinačnih slučajeva u ovom izvješću. Ali još više se može to promatrati kao posljedica jedne loše i rekao bih krajnje neprimjerene politike Hrvatskog sabora izražene u promjeni odnosa prema pučkom pravobranitelju tijekom prošle godine. Naime, kao što je poznato, tada je u Hrvatskom saboru odlukom vladajuće većine, dakle zastupnika HDZ-a i partnera donesena odluka da se izvješće pučkog pravobranitelja prima na znanje, umjesto uobičajenog prihvaćanja ili ne prihvaćanja ovakvog jednog izvješća, čime je s jedne strane poslana poruka pučkom pravobranitelju, ali rekao bih da je poslana i poruka cjelokupnog javnosti koja prati što to pučki pravobranitelj radi, čime se bavi i kojim predmetima se očituje. Takav maćehinski, rekao bih i ponižavajući odnos prema pučkom pravobranitelju nastavljen je u obliku neosiguravanja dostatnih sredstava za terenski rad, a time i onemogućavanja njegove dovoljne prisutnosti na terenu tijekom 2008. godine, ali nažalost i ove godine. Time je zorno pokazan i opći stav ove državne vlasti prema instituciji koja građanima predstavlja posljednje utočište u ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Klubu zastupnika SDP-a takav stav je neprimjeren važnosti institucije pučkog pravobranitelja, a s time moramo reći da se složio i dio saborskih odbora, budući da smo vidjeli da je od onih koji su raspravljali tri odbora su također prihvatila izvješće pučkog pravobranitelja, dva su dakle primila na znanje, a jedan saborski odbor u izlaganju gospodina Kunsta je donio zaključak da se utvrde nepravilnosti i da se poduzmu mjere kako bi se one uklonile. U pogledu sadržaja ovog izvješća, klub SDP-a pohvaljuje njegovu korektnost i njegovu objektivnost, no u pogledu prezentiranog stanja građanskih prava klub izražava svoju zabrinutost zbog načina i broja njihovog kršenja, te nedovoljne zaštite građana od strane državnih institucija na što na upozoravajući način ukazuje i ovo izvješće. Naime, iz izvješća je vidljivo da je u 2008. godini zaprimljeno 1560 pisanih pritužbi građana, što je za nekih 20-tak % manje u odnosu na prethodnu 2007. godinu. Ovo smanjenje pritužbi ne znači da je i kršenje ljudskih prava manje, nego je nažalost upravo rekao sam posljedica naznačenog ograničenja mogućnosti rada pučkog pravobranitelja. Upravo zbog činjenice da je ovo jedna od prilika u kojoj se na najvišoj političkoj razini govori o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, rasprava o izvješću pučkog pravobranitelja predstavlja vrlo bitnu točku dnevnog reda u Hrvatskom saboru. Ova točka stoga ne bi smjela proći kao jedna od rutinskih točaka koja se nakon provedene rasprave tek tako odradi i završi se skidanjem s dnevnog reda na način da je primljeno na znanje. Stoga smatramo da je ovo izvješće izuzetno i važno i osjetljivo, jer se kroz njega daje i određena slika u Hrvatskoj, koja kao što znamo, pretendira s punim pravom ulasku u Tim više što je kao što se vidi iz izvješća, institucija pučkog pravobranitelja tijekom prošle godine doživjela i tu punu europsku afirmaciju pa i šire od toga. No nažalost, državnoj vlasti, barem onoj prethodnoj, u smislu uvažavanja rada ove institucije to ne predstavlja puno. Mi se nadamo i ja se ovdje pridružujem gospođi Pusić da će nova Vlada pokazati više osjetljivosti i više razumijevanja za rad pučkog pravobranitelja. Što se tiče problematike izložene u ovom izvješću te navedenih primjera, evidentno je da je dugotrajnost upravnih postupaka po različitim predstavkama građana i dalje najveći problem u radu upravnih tijela. U slučaju određenog upravnog spora, u Hrvatskoj je teško doći i do bilo kakvog rješenja pa i onog negativnog. Ili još gore, ne samo da je teško doći do rješenja, nego je teško doći i do informacija o tijeku postupka i onoga što je najbitnije za građane u kom smjeru to sve ide. Očito je da uprava ne primjenjuje u dovoljnoj mjeri načelo upravnog postupka niti neke druge konkretne odredbe. Jasno je da zakonski rok u prvom stupnju nije uvijek moguće ispoštivati, ali neprihvatljivo je da se stranka o tome ne obavještava niti da se upoznaje u kojoj fazi je cjelokupni postupak. Iz brojnih primjera prikazanih u ovom izvješću vidi se da određene informacije o stanju postupaka ne samo da nisu građani mogli dobiti, nego ih nije nije mogao dobiti niti pučki pravobranitelj. Dakle, nije mogao dobiti niti opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti prava građana pred tijelima uprave. Poznato je da većina postupaka završava pred Upravnim sudom gdje traju i po više godina, predstavljajući epatantan primjer kršenja ljudskih prava, na što pučki pravobranitelj u svojim izvješćima opetovano ukazuje već čitav niz godina. I dok svakodnevno, a iz ovog izvješća je to itekako vidljivo, događaju se raznorazne pravosudne igre s oštećenim građanima kroz neažurnosti, prepuštanja predmeta zastara, odugovlačenje u rješavanju predmeta različitim pravnim ili jezičkim manipulacijama, treba reći da je Europa takvu praksu sagledala u pravom svjetlu te je poduzela određene korake ka prekidanju takvih postupaka. Naime, poznato je da određene tužbe koje su u Hrvatskoj uvođene preko svih razumnih rokova dospjele su i pred Europski sud za ljudska prava. Tamo su donesene određene presude prema kojima su utvrđene između ostalog i povrede Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i to u prvom redu zbog dugotrajnosti postupaka na upravnim sudovima. Time je građanima Hrvatske pokazano da u slučaju nenormalno dugotrajnih sudskih postupaka čak i ne trebaju čekati ispunjenje svih zakonskih procedura u hrvatskom pravosuđu, nego da se u traženju pravde mogu obratiti toj europskoj instituciji. Dakle, hrvatskih građanima je da tako kažemo rečeno nemojte tražiti pravdu pred svojim sudovima, tražite je pred Europskim sudom jer ćete tamo i brže i sigurnije, a rekao bih i povoljnije, dobiti pravdu nego u vlastitoj državi. Ovo bi se moglo nazvati i hrvatskim pravosudnim debaklom, budući da u ovome u takvoj situaciji, u takvim presudama nitko nije pošteđen, niti pravosudne institucije, niti Ministarstvo pravosuđa, niti hrvatska Vlada, a rekao bih niti Hrvatski sabor pred kojim evo i danas opunomoćenik za zaštitu prava građana ponovno podnosi izvješće o tome što je tijekom 2008. godine radio i ponovno ukazuje na isti problem, a to je kršenje ljudskih prava, ali i odgovornost države za taj problem. O štetnom utjecaju ovakvih događanja na ugled Hrvatske u Europi ne treba niti posebno govoriti. Posljedice takvih europskih presuda uglavnom su ogromni troškovi koje Republika Hrvatska treba isplatiti oštećenim građanima. Takvo ponašanje upravnih tijela i sudova opisano je primjerima u ovom izvješću, pokazuje koliko velike štete donosi cjelokupnom društvu njihov rad. Takvo stanje uz nedostatak učinkovitih mjera unutarnjih i vanjskih mehanizama kontrole i stalnog nadzora dovodi u pitanje i puno ostvarivanje ustavnih načela jednakosti pred zakonom i pravne sigurnosti, a time i vladavine prava. Svima je jasno da je ovo plodna podloga za korupciju u svim njezinim oblicima, da je ovo plodna podloga za poseban vid socijalne diskriminacije i podijeljenosti u društvu budući da se dugotrajnost postupaka u prvom redu negativno odražava na tzv. male ljude. Dakle, na obične ljude koji imaju skromnije materijalne mogućnosti, dok se oni koji su imućniji, koji su moćniji uvijek snađu. Oni uspijevaju naći put do presuda koje počesto upravo njima idu u prilog. Vrlo često su takvi putovi moćnijih i imućnijih podložne tzv. koruptivnim metodama. O tome da je korupcija i klijentelizam u sferama uprave i pravosuđa vrlo visoka, a da je posljedica visoke politiziranosti koja u ekipiranju kadrova polazi od kako to navodi pučki pravobranitelj političke, odnosno stranačke podobnosti i osobne lojalnosti, nerijetko iz …/Govornik se ne razumije./… tipa ne treba puno govoriti. Pa nešto takvoga i sličnog ekipiranja vidjeli smo i mi ovdje na sjednicama Hrvatskog sabora, na nekim od prethodnih sjednica tako da to nije ništa novo. A da je korupcija jedan od najvećih, ako ne i najveći problem u Republici Hrvatskoj ne treba posebno naglašavati budući da je to već više puta naglašeno i iz Europske unije. prije nekih mjesec dana na to da korupcija može zakomplicirati put Hrvatskoj u Europsku uniju ukazao je i Olli Rehn, europski povjerenik za proširenje Podsjetit ću da je nedavno izvješće Transparency Internationala prezentiralo mišljenje građana da je pravosuđe najkorumpiraniji sektor u Hrvatskoj. U Izvješću pučkog pravobranitelja također se ukazuje i na određeni broj prijava koje u sebi sadrže elemente diskriminacije po osnovi nacionalnosti i etničkog podrijetla. Ne treba posebno naglašavati da je ključ zaštite ljudskih prava u Europi upravo zaštita od etničke, rasne, spolne, dobne, socijalne i svih drugih vidova diskriminacije. Stoga je postupanje pučkog pravobranitelja sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije vrlo bitan vid poboljšanja rada pravobranitelja. proširivanje ovlasti bez proširivanja podloge za korištenje istih. Budući da je kao što sam prethodno rekao područje djelovanja povećano, a sredstva su smanjena. Dakle, imate mogućnost da se bavite još jednim područjem, međutim sredstva za to nećete dobiti. Promatrajući izvješće po pravnim područjima, prema broju pritužbi posebno je istaknuto Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, odnosno njegove dvije uprave, Uprava za područje posebne državne skrbi te Uprava za obnovu obiteljskih kuća. To na žalost nije nikakva novost. Iz izvješća je vidljivo da se broj pritužbi na rad tih uprava godinama ne smanjuje. Mijenja se struktura tih pritužbi, ali se naravno nepravilnosti ne uklanjaju, nego se one i dalje nastavljaju. Postaju da tako kažem pravilo ponašanja. Nepoštivanje zakona u upravnom postupku je najviše zastupljeno baš u ovim upravama do te mjere da su uvedena i neka nova, zakonom nepoznata postupanja poput naknadnog upravnog postupka, a sve s ciljem što većeg odugovlačenja u rješavanju upravnih akata po zahtjevima građana. Takav način rada uprave je neprihvatljiv na što već godinama i ukazuje pučki pravobranitelj. Dopustite mi jednu malu opasku. Naime, kao zastupnik iz Vukovarsko-srijemske županije, jedne od hrvatskih županija koje su tijekom Domovinskog rata i poraća teško pogođene velikim ratnim razaranjima i brojnim ljudskim tragedijama. Ja moram izraziti žaljenje što je najveći broj predmeta koje prolaze kroz ove dvije uprave upravo iz toga područja. Dakle, ljudi koji su tijekom ratnih zbivanja doživjeli velike tragedije sad doživljaju jednu novu tragediju u ostvarivanju svojih prava. Najveći broj pritužbi građana vezan je uz obnovu obiteljskih kuća, te stambeno zbrinjavanje građana na područjima posebne državne skrbi. Jedno od posebnih mjesta u ovom izvješću u području rada Uprave za područja posebne državne skrbi zauzima grad Vukovar. Rekao bih opet na žalost grad Vukovar. U njemu su se od završetka procesa mirne reintegracije događali različiti oblici kršenja građanskih prava što traje već godinama, a bez vidljivog roka pravilnog završetka. Vjerojatno su već svima poznati problemi plaćanja pričuve, pa i odluke Ustavnog suda u korist građana Vukovara koja nikako da se realizira zbog opstrukcije lokalne samouprave i to lokalne samouprave do ovih lokalnih izbora. Također je poznat i problem otkupa vukovarskih stanova od strane bivših nositelja stanarskog prava koji predstavlja primjer nejednakosti građana pred zakonom i onemogućavanja ostvarivanja svojih prava pod jednakim uvjetima kao i građani koji su živjeli na slobodnim područjima Republike Hrvatske. U oba navedena slučaja radi se o velikom broju građana. Riječ je o par tisuća građana. Radi se o velikim financijskim sredstvima koja su vezana uz rješavanje navedenih problema. Uzevši u obzir trenutno stanje razvijenosti, zaposlenosti, standard života građana Vukovara s pravom sam rekao na žalost. Evo, budući da mi vrijeme istječe ponovit ću i zaključiti. Klub zastupnika SDP-a pohvaljuje i prihvaća Izvješće pučkog pravobranitelja još jednom upozoravajući da se ovakvo neprihvatljivo stanje po pitanju građanskih prava ne smije dalje tolerirati, te da je država dužna osigurati ustavnu i pravnu jednakost svih građana Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegi zastupniku. Imamo jednu prijavu ispravak navoda, uvažena kolegica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Kolega Heffer je rekao, upozorio i ukazao na maćehinski, citiram na maćehinski odnos Hrvatskoga sabora prema pučkom pravobranitelju u odnosu na sredstva za rad nedostatna za obilazak terena. Poštovani kolega Heffer, to je netočno i ne mogu se složiti s tim iz razloga, spomenuli ste i 2007. i 2008. godinu zbog toga što sam prošle godine u svojoj raspravi u Izvješću za 2007. godinu ukazala na činjenicu da se izvješće pučkog pravobranitelja zadržava samo na planiranim sredstvima i mi ne znamo, on ne daje ni u Izvješću za 2007. ni u Izvješću za 2008. godinu ne daje koliko je utrošeno,

a ja sam postavila pitanje gdje je nastala razlika i zašto, nisam dobila tada odgovor pa u raspravi i u izvješću za 2008. godinu gdje piše da je za radu u uredu u 2008. godini u državnom proračunu bilo osigurano 6 milijuna 976 tisuća kuna i ni riječi koliko je doznačeno, vjerujte mi kolega, nisam se ni trudila tražiti podatak o izvršenju državnoga proračuna za 2008. godinu koliko je to, a smatram da je to obveza pučkoga pravobranitelja da dostavi u svome izvješću. Hvala lijepa. Hvala lijepo. U ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik kolega Damir Kajin. Izvolite. Hrvatska treba 42 milijarde bruto da isfinancira deficit od 14 milijardi kuna. E sad, tko će štititi ljudska prava recimo onoga radnika kojemu je država nakanila sniziti plaću recimo za 10%, a banke s druge strane dignuti kamatu za 20% pa će se sutradan naći recimo u situaciji da neće moći servisirati dug za otplatu svog stana pa će od prekosutra biti podstanari? Nitko. Danas je de facto 2 milijuna ljudi ugroženo, danas bi 2 milijuna ljudi trebalo se pučkom pravobranitelju dnevnog javljati. Međutim, broj zaprimljenih predmeta prema ovome izvješću u 2008. bio je čak manji nego od zaprimljenih predmeta u 2007. U 2007., sad vidimo ovdje u ovoj tablici imali smo 1878 zaprimljenih predmeta, a 2008. 1560. I sad si čovjek normalno, koji lista ovo izvješće, koji sjedi godinama u ovome Domu postavlja pitanje zašto je tome tako? Ja mislim da je tome tako zato jer institucija pučkog pravobranitelja nažalost, nažalost u ovoj zemlji je bez nekog pretjeranog utjecaja. Vi gospodo u pučkom pravobraniteljstvu, vi ste pravobraniteljstvu, vi ste u poziciji nas zastupnika, možda nešto bolji, jasno imate neku karticu, neki auto, imate neki ured, imate plaćeni mobitel itd. Znači nešto Znači nešto imate, mi nemamo ništa. Vi možete nešto poput nas kao zastupnika tražiti, možete nešto pokretati, ali zapravo malo toga, ajde priznajmo si onako, možemo i jedni i drugi riješiti. Jednom riječju, koliko god se trudili, vi malo kome možete pomoći i to je problem samim time i Hrvatske države u cjelini. Da naprosto imamo institucije koje su neučinkovite, koje su tu reda radi, a zapravo su suštinske i dok ne ojačamo te institucije, sreće u ovoj zemlji neće biti. Kada je već tome tako, a očigledno jeste, onda se ne treba čuditi zašto je iz godine u godinu sve manje predmeta pri pučkom pravobranitelju, ali je zato vidimo iz godine u godinu sve više institucija pravobranitelja, od onog za ravnopravnost spolova, preko onoga za djecu, preko onoga za invalide do jasno krovnog samog pučkog pravobranitelja. Ja sam osobno mišljenja da sve treba staviti to pod jednu kapu. Ne razmišljati danas, pogotovo ne u vrijeme ove krize o novim pravobraniteljima, bilo za branitelje, što ja znam, penzionere, studente, medije, jednom riječju, pučki pravobranitelj bi trebao imati 3, 4, 5 odjela jer da mi je znati što onda rade neki među vama. Izgleda da je najviše pritužbi zbog rada, vidimo pravosuđa. Zbog čega? Zbog dugotrajnosti postupka. I što radi pravobranitelj? Onda opet pravobranitelj šalje preporuke, upozorenja, traži neke savjete. Jednom riječju dopisuje se sa predsjednicima predsjednicima sudova, a rezultata nema niti će ga biti. Znači tu ste u istoj poziciji kao i mi zastupnici kada postavljamo zastupničko pitanje, ide procedura prema ministru, ovi prema državnom tajniku, onda oni prema županijskom ili ne znam kojemu sudu i zapravo pojelo vrijeme sam taj predmet. I slažem se, ta vaša pozicija na kraju postaje šizofrena, kao nas recimo zastupnika gdje ništa ne možemo, ali apsolutno nema tu dileme. Institucije moraju opstojati, moramo postojati jer je to jamstvo demokracije, to košta, ali bez toga vjerojatno bi prilike u zemlji bile i gore no što su sada, iako ne treba tražiti lošije od ovoga što imamo danas. I što je onda činiti recimo tom pučkom pravobranitelju? Ništa ne radio, radio, ne radio, vidimo efekt je isti. I to je tragedija našeg trenutka. Ono što je nevjerojatno da i umirovljenici koji imaju najviše vremena zapravo se u ovom izvješću ne bune previše. Dapače, iz godine u godinu sve manje se i oni bune. I oni vide da u Hrvatskoj im jednostavno nema spasa. 2004. su podnijeli 536 pritužbi, 2005. 436, 2006. 343, 2007. 258 pritužbi, 2008. 158 pritužbi. Netko će reći da taj moj cinizam, ne znam, nije primjeren, ali isto tako svi znamo da nisam daleko od istine. Gdje je u 2008. bilo najviše pritužbi u odnosu na 2007.? Netko će reći znači da institucije sve bolje postupaju pa da zato ima manje predmeta, međutim istina je da je državnih službenika iz godine u godinu sve više i da se upravo oni zbog toga što ih ima iz godine u godinu sve više da se i najviše bune. Zatim, tu su osobe lišene slobode. Pretpostavljam da ne i oni koji su osuđeni od hrvatskog suda, a utočište su po osnovi dvojnog državljanstva potražili u Bosni i Hercegovini, oni se nemaju što buniti, zatim rekoh službenici državni. Kod zdravstva također su 2 slučaja više koji su nešto tražili i tu su neki imovinsko-pravni odnosi. Svugdje drugdje imamo manje pritužbi. Možda se bolje radi, ja ne znam. No idemo sad redom. Obnova, znači ono što smo bespredmetno palili recimo po Oluji, sad obnavljamo. Jasno, obnavljamo i ono što je u Miloševićevoj agresiji razarana. Inače za 2008. godinu Ministarstvo branitelja imalo je proračun od 6,2 milijarde kuna. To je ona posredna ratna šteta u visini 5% proračuna Republike Hrvatske koju mi moramo trajno jasno osiguravati, tu nema dileme. Čudno je da u ovom izvješću nema tzv. zaštićenih najmoprimaca, ili ih ja nisam uspio naći. Oni su na neki način otpali iz ovog izvješća. Na strani 89. govori se o imovini oduzetoj za vrijeme jugokomunističke vladavine, što je okej, ali ne spominje se nigdje zaštićene najmoprimce koji su građani u ovoj zemlji, usuđujem se reći drugog reda, a sutra kada ih se izbaci na ulicu, ako se to dogodi neće biti ni građani, već marva bez doma, bez uspomena, bez imovine itd. Točno, mnogima pri nacionalizaciji '47., '48., '49. učinjena je neoprostiva nepravda, ali zar za postupke drugih danas trebaju platiti zaštićeni najmoprimci. Neka se vlasnike obešteti. Kako? Iz proračuna. Proračun nema. Možda ima nešto imovine na obali, u nekim vojnim nekretninama, ne znam, a ovima neka se omogući otkup stana u kojemu žive 40, 50 ili 60 godina. Kod ovog slučaja ne može biti, neće se nikada pronaći pravda za obje strane. To je jasno. Ali ispravljati nepravdu na način da za druge proizvodimo nepravdu ja mislim da nije dopustivo da je u najmanjem slučaju amoralno. Zašto to govorim? Pa u tim stanovima su cijele porodice, nema više samoupravljanja. Ne, rekli smo da je to loše. Kada ste dobili društveni stan, znači to je trebalo maknuti. Ne, kada ste dobili sigurno radno mjesto itd., ali sad u tim stanovima uglavnom su ljudi koji imaju više od 60, više od 70 godina, tu su njihova djeca, njihovi unuci, ne znam tko sve ne. Nosioci tog stanarskog prava, rekoh to su ljudi koji u pravilu imaju preko 60, preko 70 godina. Gdje ti ljudi danas u toj dobi sebi mogu riješiti egzistenciju ili stan? I zato nemojmo se gospodo poigravati s tim ljudima. O još jednoj stvari se isto tako šuti i jasno nitko o tome ne govori. To je revizija pretvorbe. Ispada da je sve u Hrvatskoj bilo čisto, nitko jasno nije u zatvoru, nitko nije optužen, ništa nije sporno bilo u toj reviziji, ništa nije sporno ni u politici, tajkuni su tu gdje jesu, postali su stupovi društva i onda šta ćemo. Tako je kako je. Zato smo se u ovoj državi i borili. E sad jedan tipičan i istarski predmet. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. '93. godine svo poljoprivredno zemljište završilo je kao državno zemljište, a prethodno je bilo vlasništvo ondašnjih skupština općina. Znači danas općine raspolažu sa građevinskim zemljištem, a država raspolaže sa svim ostalim, to su ovo turističko zemljište, jasno za koje tajkuni ne plaćaju niti kune naknade, a koriste na stotinu i stotinu hektara uz obale. To je poljoprivredno zemljište, to je šumsko zemljište. Ja sebi postavljam pitanje zašto se već jedanput ne ne želi riješiti status tog turističkog zemljišta? S druge strane naše županije ne raspolažu niti sa jednim kvadratnim metrom poljoprivrednog, šumskog, građevinskog ili tzv. turističkog zemljišta. E sad, to je bit. Prosječna cijena državnog poljoprivrednog zemljišta, prošle godine u državi hrvatskoj bila je 0,27 eura. U jednoj Bavarskoj, u jednoj Frijuliji, u jednoj Koruškoj, ne znam bila je cijena između i 7 eura. U najbogatijoj europskoj državi Luksemburgu prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta po izračunima ekonomskog instituta, odnosno profesora Lovrinčevića bila je negdje oko 11 eura. Ali država istarskim poljoprivrednicima, znači državno zemljište prodaje zamislite po 14,5 eura u prosjeku. To je, ajde da budem ciničan pošteno, tipično znači hrvatski. Ja mislim da se to treba promijeniti, ja mislim da se raspodjela sredstava iz državnog proračuna također u ovoj zemlji mora promijeniti, a ne da sva sredstva idu isključivo prema onim krajevima koji korespondiraju sa onima koji su na centralnoj vlasti. I sad kad govorimo isto tako o zdravstvu, ja vas molim gospodine Pučki pravobranitelju, to je slučaj 2009., ne 2008., slažem se, da vidite zašto recimo ministar Milinović općoj bolnici u Puli smanjuje limite za 15%, a drugima u istom trenutku povećava limite za 5%. Postavlja si čovjek pa kako to se netko odnosi prema tom dijelu Republike Hrvatske. Zar nismo svi u Hrvatskoj isti. Zar pacijent u Puli ne zaslužuje isti standard kako ga ima ne znam pacijent u nekoj drugoj općoj bolnici diljem Republike Hrvatske. E sad, treći problem. Zašto danas, u ovom trenutku, kada imamo jedno jedino brodogradilište koje je likvidno, solventno, koje posluje bez subvencija, odnosno bez jamstava, a drugi troše ono što se tamo zarađuje, treba biti privatizirane. To je taj problem, ja kako da ga nazovem, odnosa centralne vlasti do prostora koji za njih ne glasaju i to treba isto tako na neki način o tome progovoriti. Ja mislim da ćemo se svi mi ovdje, pa i vi gospodine potpredsjedniče složiti da je politika centralizacije koja je na djelu politika pritiska

k, građani stvarno ne progovore ovdje ispred Banskih dvora i Sabora o tome se neće ni razgovarati. Za kraj klub IDS-a prihvaća ovo izvješće. Vidimo da ga s druge strane HDZ prima na znanje. Zašto ta distinkcija? Što ovdje ima sporno? Za mene sve veća marginalizacija je na djelu Pučkog pravobranitelja, one nikome ne smetaju. Iz godine u godinu raspravljaju sve manji broj predmeta ili je možda sad na djelu da se nekome u vladajućoj koaliciji ne sviđa gospodin Malčić, koji je svojedobno bio ministar ako se ne varam, i u HDZ-ovoj vlasti i sad ga treba promijeniti. Sve u svemu, još jedanput klub IDS-a će prihvatiti ovo izvješće. Ni mi nismo 100% s s time zadovoljni. Smatramo da intenzitet rada opada, ali isto tako ne vidim razloga kakva se to zakulisana manevarska pozicija vodi, zbog čega većina jednostavno ovo izvješće ne prihvaća, nego samo

Hvala lijepo. Kolega Kajin je komentirajući opadanje broja pritužaba iz Mirovinskog osiguranja rekao " i umirovljenici odustaju od traženja zaštite prava ped pučkim pravobraniteljem". to nije točno. Umirovljenici ne odustaju nego je hrvatska Vlada u proteklom razdoblju vratila dug umirovljenicima i zbog toga je njihovih zahtjeva, njihovim pritužaba pred pučkim pravobraniteljem puno manje iz godine u godinu se smanjuje što je vidljivo iz ovog izvješća za 2008. godinu. Hvala. /Govornik nije uključen./ ... država ne prodaje poljoprivredno zemljište. Znači temeljem staroga Zakona o poljoprivrednom zemljištu i novoga Zakona o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredno zemljište je dato na upravljanje jedinicama lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave izrađuju programe o raspolaganju sa poljoprivrednim zemljištem, Ministarstvo poljoprivrede daje suglasnost, iza suglasnosti se raspisuje natječaj, iza natječaja općinsko ili gradsko vijeće donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi, iza toga Ministarstvo daje opet daje suglasnost itd. znači država ne, nego jedinice lokalne samouprave. A kolega Kajin nemojmo sada. Vi znate kada je bio nekada pravobranitelj samoupravljanja, onda su dolazila izvješća pravobranitelja samoupravljanja i iz godine u godinu je rastao broj pritužbi i predstavki radnika na povredi radničkih prava, radno socijalnih prava i onda je u ovoj sabornici tadašnji pravobranitelj ocijenio da porast broja predstavki, pritužbi i žalbi upućenih pravobranitelju ukazuje na povjerenje u socijalistički pravosudni sustav i politički.

Pojedinačna rasprava i gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite.

Svake godine kada dobijemo ovo izvješće pučkog pravobranitelja, ja ga iščitavam, čitam i njemu prilazim kao izvješću opunomoćenika Hrvatskog sabora. Pučki pravobranitelj radi poslove unaša ime koje smo mu dali ili ovlast za to i zamolili ga da nas svake godine izvijesti, kako bi nadam se da će se i vladajući s time složiti, to izvješće bilo putokaz gdje su rupe u sustavu, gdje su propusti u zakonima ili podzakonskim aktima, ili gdje rade loši, nesposobni, nestručni ili korumpirani službenici, namještenici, dužnosnici zavisno o kome se radi. Ja ovo izvješće na taj način doživljavam. I kada bih rekao da ga primam k znanju, vama bih uputio poruku vi samo dalje pišite, ali što kraće da ne zamarate Sabor sa dugim raspravama. Mi ćemo osigurati novac u proračunu, imat ćete i kadrovsku popunu. Sve je to dobro ali nemojte znate puno pisati. 1786 dovršenih predmeta od čega 562 u nadležnosti pravosuđa. To je ako se ne varam do sada najveća brojka koja je dolazila do vas, a odnosila se na domenu pravosuđa. A najčešći prigovori su bili, dugotrajnost postupka. Prije godinu, dvije sjećam se i u ovoj sabornici se pokrenula rasprava ili mogućnost i ustavnih promjena, da bi pučki pravobranitelj dobio ovlasti nad predmetima iz pravosuđa koje sada nema. I onda je ta rasprava veoma brzo prekinuta i više se nikada nije ponovno otvorila. da vam se ljudi obraćaju, jer nisu mogli dobiti tražene informacije, nisu mogli dobiti upravne akte, ali često i vi niste mogli dobiti upravne akte koje ste tražili. Da ste dali 232 savjeta, 163 preporuke i 327 upozorenja. To je po meni jedino najjače oružje s kojim raspolažete da dajete upozorenja, ali žalosti me činjenica da taj broj upozorenja iz godine u godinu raste, a da meni nije poznat nijedan slučaj da je bilo koji dužnosnik, koji je šef onome zbog kojeg ste vi morali izdati upozorenje izvršio sankciju takvog ponašanja nad nekim tko je kriv zato. Ne mogu vjerovati da u svih 327 slučajeva je bio propust zbog velike količine posla ili godišnjih odmora ili bolovanja. Dakle, žalosna je činjenica da Hrvatska ima jedno tijelo sustava koje može biti korisno, korisno jer upozorava na probleme, ali da osim Sabora vaše izvješće nitko ne čita, pa čak ni Vlada. Nisam daleko od prijedloga da predložim izmjene i dopune zakona pučkom pravobranitelju i dati vam aktivno pravo podnošenja prijava i za prekršaje i za kaznena djela. Ako će to pomoći i ojačati vašu poziciju, zašto to ne učiniti. Ali nešto što ste upozorili, a ne samo vi nego i bivši premijer i bivša Vlada, pa opet je nestalo iz interesa javnosti je na području mirovinskog osiguranja. Naime, upozoravate da mirovinska reforma iz '99.-te godine i uvođenje drugog stupnja mirovinskog osiguranja nije pratilo adekvatna simulacija stvarnih događanja onih koji uđu u drugi stup mirovinskog osiguranja. Citirat ću po meni tri bitne rečenice. Nadalje, upitno je jesu li prezentacije i simulacije reforme mirovinskog sustava nadležnih institucija bivšeg Ministarstva rada i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Agencije za nadzor nad mirovinskim fondovima pokazale sve nelogičnosti koje se sada događaju u provedbi reforme. I podsjećate da je u navedenoj Strategiji razvoja Hrvatske u 21. stoljeću bilo planirano da se 2006. godine izvrši analiza i redefinira mirovinski sustav osiguranja. Dakle, ponavljam. 2006. a to je sedam godine provedbe mirovinske reforme i ustroja drugog mirovinskog stupa je trebalo napraviti analizu svega što je reforma donijela i tada već 2006. pristupiti određenim promjenama. Ta 2006. godina je prošla, analiza nije napravljena nego se moralo desiti da je negdje u u prvom valu tridesetak radnica i radnika dobilo rješenje o mirovini iz drugog stupa kada se shvatilo da su te mirovine na visini dvije dnevnice. dvije dnevnice. I tada se napravio alarm i u hrvatskoj javnosti pa je i bivši premijer Sanader najavio čak mogućnost ukidanja drugog stupa mirovinskog osiguranja. Ali ono što je najžalosnija činjenica je u tome da je u trenutku uspostave drugog stupa mirovinskog osiguranja znatan broj osiguranika ušao u drugi stup a da nisu morali ući. I oni ne mogu izaći iz drugog stupa i popraviti svoju situaciju nego su ostali zarobljenici sustava koji koji nije bio definiran, koji nije bio dobro simuliran i za čije posljedice se nije znalo ni 98. kad je reforma uvođena a 2006. se nije željela napraviti simulacija. Što s tim ljudima? Vi gospodo predlažete promjenu zakona i davanja mogućnosti tim osiguranicima da se vrate u osiguranje po osnovi solidarnosti, generacijske solidarnosti. Ja doista smatram da je to u ovom trenutku jedini način da ti ljudi izbjegnu sudbinu koja je nametnuta zbog loših propisa i propusta vlasti kako izvršne tako i zakonodavne. Ali imamo jedan zajednički problem. I vi i ja smo izračunali da će drugi stup donijeti dobrobit osiguraniku negdje 2030., vi ste rekli 2035. napisali u izvještaju. Ja sam išao računati po godinama osobnog osiguranja i svatko tko je u drugom stupu ispod 24 godine osiguranja imat će manju mirovinu nego da je ostao u generacijskoj solidarnosti. Tek nakon 24. godine osiguranje u drugom stupu će biti na nuli a pozitivno dakle barem za jednu kunu veća mirovina će mu biti nakon 25 godina plaćanja plaćanja doprinosa. I sad si postavljam pitanje kako je moguće da u ovoj državi nitko se nije obratio ljudima i rekao drugi mirovinski stup vam je rentabilan nakon 25 godina i svi koji ne morate ulaziti u to preporučamo vam da ne ulazite. Čak štoviše, vođena je kampanja gdje je drugi stup prikazivan isključivo pozitivan, pa na neki način i nagovaranje ljudi da to naprave. I naš drugi zajednički problem je slijedeći. Prema podacima mirovinskog zavoda ono što je do sada poznato nagrabusile su 150 žena umirovljenica, očito se radilo o tekstilnoj i obućarskoj industriji pretpostavljam. Ta brojka 150 je očito premala da nekoga boli glava jer se kod nas smatra da je nešto problem samo ako posljedice kusa barem 100 tisuća ljudi. Mi smo još uvijek u društvu koje ne shvaćamo da kada nepravdu doživi jedan jedini građanin ove države da trebamo sustav ispravljati pa ovih 150 nesretnica koje nam služe kao uzor obračuna loših posljedica mirovinskog sustava nije dovoljno kritična masa, nisu interesantni politici jer ne mogu biti presudni na izborima. Pa će se i to rješavati onda kad netko shvati da je njih sve veći i veći broj pa da tu može i ta promjena eventualno donijeti određeni broj glasova na izborima a do onda one su propale. I svakim danom odlazak jednog jedinog čovjeka u mirovinu koji je u drugom stupu a nije morao biti plaća danak vjerovanju izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Republike Hrvatske koja ga je prevarila. Zato zna, sad znamo svi jer ste i vi upozorili i ne želimo ništa izmijeniti. Ne želimo ništa promijeniti. Kolegice, kada dignete ruku za ovaj izvještaj bez zaključka da Vladu obavezujemo da hitno ponudi promjenu mirovinskog sustava digli ste ruku za to da ovih 150 poznatih i još 150 puta 150 nepoznatih ljudi građana ove države bude oštećeno zbog takvog sustava a pučki pravobranitelj vas je upozorio. Hvala. Nije bilo ispravaka. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Romana Jerković.

Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani pomoćnici, zamjenici pučkog pravobranitelja, kolegice i kolege zastupnici. Idemo od kraja. Naime, vladajuća stranka ne želi prihvatiti izvješće pučkog pravobranitelja u Hrvatskom saboru. Imamo situaciju da je pučki pravobranitelj povjerenik ovog Doma, ovog parlamenta i on po tom ovlaštenju, po zakonu, utvrdio je stanje koje nam nudi u izvještaju, dakle stanje ostvarivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda na temelju pojedinačnih slučajeva koje se obraćaju pučkom pravobranitelju. Dakle, to nije cjelovita slika stanja ljudskih prava i ostvarivanja temeljnih sloboda. To je slika sa strane institucije pučkog pravobranitelja. Ali sasvim sigurno ova slika je indikativna i moglo bi se reći da je stanje lošije nego što to tvrdi pučki pravobranitelj, jer nisu svi se obraćali pučkom pravobranitelju koji su u odnosu sa državom izvukli deblji kraj. Dakle, imamo situaciju da vladajući ne prihvaćaju stajališta pučkog pravobranitelja, mada su ona zasnovana na činjenicama iz pojedinačnih slučajeva. Dakle, imamo shizofrenu situaciju. Sabor je zadužen da ostvaruje nadzor nad Vladom i upravom. Na temelju izvješća pučkog pravobranitelja morao bi poduzeti mjere, a ponekad i sankcije. A mi imamo situaciju da vladajući kažu je mi se ne slažemo s time, jer kad bi mi prihvatili to izvješće mi bi morali izvršiti nadzor u pojedinim upravnim tijelima, institucijama, pa čak dati packu i Vladi. U ovoj pak situaciji trpe samo građani. Za njih je pojeo vuk magare. Radio pučki pravobranitelj, utvrđivao činjenice jer vladajući ne žele slušati šta kaže institucija kojoj su poklonili povjerenje. Ako ovoj situaciji, ovoj okolnosti dodamo kvalifikacije koje pučki pravobranitelj navodi u svojem izvještaju, ja ću citirati neke od njih. Recimo, notorno je da stanje koje imamo u državnoj upravi pogoduje volontarizmu, arbitrarnosti, samovolji i proizvoljnosti koja u stvarnosti dovodi u pitanje ustavno načelo jednakosti svih pred zakonom. Sve to najviše pogađa slabe, siromašne, one bez novca i utjecaja, dakle oni koji nemaju veze sa vladajućima ili kontakta, koji se najčešće obraćaju pučkom pravobranitelju, dok oni koji imaju moć, utjecaj i novac u pravilu lakše i brže ostvaruju svoje interese pred upravnim tijelima. Ako ova konstatacija nije točna i temeljena na iskustvu i rada pučkog pravobranitelja kroz godinu dana o kojoj on podnosi izvješće, onda ne vjerujem u neodlučnost vladajućih da ne bi pokrenuli postupak razrješenja. Ako je ona točna, a ja sam uvjeren da je točna, onda ne možemo prihvatiti da vladajući ne prihvate ovo izvješće i po članku 111. Ustava izvrše zatražen nadzor nad radom državnih tijela. To je zadaća parlamenta. Kontrola, nadzor rada Vlade. Bilo da je riječ o jednom ili drugom sistemu, uvijek je tako. S obzirom na takve okolnosti, da li se isplati trošiti vrijeme i ići kod pučkog pravobranitelja? Je li to degradacija institucije kojoj smo mi kao predstavnici građana poklonili vjeru? Je. Ne može nikakva propaganda riješiti problem, niti spinovi riješiti problem da Hrvatski sabor ne prihvaća izvješće pučkog pravobranitelja, a da ne poduzima ništa drugo. Takav odnos je ignorancija institucije, ali je ignorancija i kršenja ljudskih prava koje evidentno je naveo pučki Pučki pravobranitelj vrlo plastično navodi probleme u državnoj i javnoj upravi općenito. Ako se prisjetimo ovdje u Hrvatskom parlamentu, nastupnog govora sadašnjeg i prošlog ministra pravosuđa i ministra unutrašnjih poslova kad smo im ovdje dali povjerenje, onda ne možemo ne sjetiti se da su oni kao temeljni problem funkcioniranja uprave zatražili od Hrvatskog sabora i dobili na tome potvrdu i povjerenje da će depolitizirati državnu upravu. Drugim riječima, da ostvarivanje ljudskih prava ili interesa građana Republike Hrvatske neće biti vezano za političku opciju, nego će biti vezano za zakon. Kao naše očekivanje da će se to dogoditi uslijedila je smjena ravnatelja policije. A znate kako narod kaže? Nadanje, ludom radovanje. Nema ništa od toga, to tvrdi i pučki pravobranitelj, ali i potezi Vlade na depolitizaciji uprave pokazuju da je smjer u drugom pravcu. Pogledajmo na što još upozorava pučki pravobranitelj. Ne možemo ne vidjeti nešto kao Parlament. Dugotrajnost sudskih postupaka postaje zapravo mjesto gdje se manipulira ostvarivanjem prava građana. Ako imamo mogućnost da neki spor ne završi u nekom primjerenom roku, zar moramo biti naivni pa misliti da je uvijek to zbog opterećenosti? Zar nije to najlakši primjer korupcije i manipulacije? Naprosto čekajte gospodo, vaša pravda nije za nas interesantna. Vaši interesi nisu za nas interesantni. A šta dobijemo ovdje u Parlamentu? Ovdje dobijemo ignoriranje. Ja ne mogu nikako prihvatiti da se ništa ne događa, da dobijemo materijal potpisan, potkrijepljen činjenicama, dokazima i slučajevima, a onda da kažemo ništa. Dobro, dogodilo se ali ne moramo ništa poduzimati. Pa o čemu onda građani mogu, šta od nas građani mogu očekivati? Mogu očekivati ono što se često i događa da se gubi povjerenje i u politiku i političare i institucije države, ali najgore je kad se gubi povjerenje u one koje ste sami izabrali. A mi smo zaista izabrani od građana, dali su nam povjerenje, a onda mi to povjerenje lako, lako izigramo. Ozbiljna je stvar reći da je državna uprava politizirana, da selektivno rješava slučajeve, da sud ne rješava po redoslijedu nego može kako hoće i da o tome predstavničko tijelo nema svoje mišljenje, nego ignorira i kaže primit ćemo na znanje i nakon toga ništa. Ja se ne mogu složiti s tim i to vam javno kažem. Treba prihvatiti ovo izvješće, zadužiti manju skupinu. U svakom slučaju trebalo bi da se barem odredi Vladi, ovdje se spominje i diskriminacija po nacionalnoj osnovi, barem po tome da nam Vlada da odgovor po čemu i šta je poduzela da se to riješi. Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Heffer. Poštovani kolega Leko, evo pri kraju ste me nagnali na repliku. Rekli ste pokušat ću citirati: “Ako ima mogućnosti da neki spor ne završi u primjerenom roku zar moramo uvijek vjerovati da je to zbog preopterećenosti.“ Pa vi svi znate vjerojatno da postoje tzv. Murphyjeva pravila. Jedno od tih pravila kaže ako neka stvar ili događaj može krenuti u lošem smjeru uvijek će krenuti u tom smjeru. Dakle, bojim se da kod određenog broja predmeta koji su takve prirode da imaju mogućnost odabira gledajući onoga tko se žali, tko da kažemo podiže određene tužbe itd. da se procjenjuje koliki je interes da ta osoba dođe do svoga prava i da je upravo to problem na koje se ukazuje i u ovom izvješću. Dakle, to pitanje diskriminacije je prožeto kroz rekao bih veliki broj obrađenih slučajeva. Iskoristit ću ovdje repliku pa ću reći i to da i dalje vjerujem da pučki pravobranitelj bi zasigurno imao i više takvih problema i obrađivao kada bi imao uvjete za rad. Ja vjerujem u ono što je napisano u izvješću pučkog pravobranitelja gdje se kaže da su sredstva za određene susrete s ljudima i za, između ostaloga i provjeravanje određenih pitanja nedostatna. Prema tome, treba pučkom pravobranitelju omogućiti da radi, a vjerujem da će pitanje ažurnosti uprave doprinijeti i novo formiranom Ministarstvu državne uprave pa ćemo vidjeti, jer to je bilo obrazloženje prilikom formiranja novog ministarstva da je upravo to cilj da se olakšaju ovi upravni sporovi. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Ma vi znate i opće moglo bi se reći i poznato zašto se to radi. Naime, vladajući neće prihvatiti ocjene radi toga jer bi po članku 112. Ustava morali poduzeti neke mjere. Pošto to neće učiniti onda ignoriraju činjenice, jer vladajući nemaju drugog materijala kako se ostvaruju ljudska prava i temeljne slobode. Ako imaju, onda neka ga donesu u hrvatski Parlament, pa da usporedimo da dva materijala, pa možda ćemo i mi promijeniti svoje stajalište. Ali zar javnost posebno stručna neće podržati ocjenu nekvalitetnih i nedovoljno pripremljeni zakoni koji su ponekad pod utjecajem dnevno-političkih potreba, a to treba stalno ponavljati jer je to naprosto činjenica kao da je danas 7.7. To je takva činjenica. Pa ova stručna javnost kaže zakonodavni rusvaj je u Hrvatskoj. Kažu da je ovo što mi radimo, ovako na brzinu fabriciramo zakone da je to zakonodavni tsunami. Prema tome, ta činjenica stoji. Druga je stvar da li mi tu možemo nešto brzo promijeniti. Ali moramo barem znati da postoji pa ćemo pokušati mijenjati. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjenici pučkog pravobranitelja, kolegice i kolege. Također na tragu ovoga što su govorili kolega Leko i Heffer i ostali izražavam svoje negodovanje i žaljenje što je ovo izvješće od strane Vlade Republike Hrvatske primljeno na znanje. Dakle, na jedan određeni način Vlada skida odgovornost sa svih sa svih onih problema koje je naveo pučki pravobranitelj, a ne kao upozorenje svima nama da moramo djelovati upravo na onim područjima na koje nas upozorava Ured pučkog pravobranitelja. Između ostalog kaže. U području zaštite prava osoba sa invaliditetom postignut je bitan napredak u podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici, ali još uvijek provedba pojedinih propisa nije na zadovoljavajućoj razini. Tome pridonosi okolnost da prava osoba sa invaliditetom regulira oko 270 propisa čime se otežava upoznavanje o njihovim pravima, a time i pristup pravima. Potrebno je provesti evaluaciju primjene postojeće zakonske regulative u području zaštite osoba sa invaliditetom, a posebice u području rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom od strane neovisnog tijela kako je to i utvrđeno i Nacionalnom strategijom izjednačavanjima mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Ja neću govoriti ovdje o svom osobnom dojmu da me se opet ne bi krivo tumačilo, nego ću biti vođena činjenicama i egzaktnim podacima na koji nas obvezuje Nacionalna strategija. Dakle, praćenja i provođenja Nacionalne strategije o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine koja govori o dobu prije recesije dakle, barem priznate, i prije osnivanja ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Obzirom da nacionalna strategija ima nositelje i rokove, bilo bi mnogo poštenije da smo revidirali nacionalnu strategiju i prilagodili je vremenu u kojem živimo, naročito jer je to Vladin dokument i ne vidim razloga zašto Vlada ne napravi reviziju tok dokumenta. Navest ću nekoliko mjera iz nacionalne strategije koja se nisu provodila. Dakle, navest ću rokove i sve ono što piše u nacionalnoj strategiji, trebali su na koji nas je i ured pučkog pravobranitelja upozorio. U području djelovanja obitelj u mjeritet koja osigurava različite oblike kvalitetne izvaninstitucijske podrške osobama s invaliditetom i članovima njihove obitelji radi omogućavanja slobode izbore, a što ujedno znači i donošenje Zakona o osobnom asistentu za osobe s invaliditetom s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Taj zakon po važećoj i obvezujućoj strategiji trebao je biti gotov 2008. godine. Dakle, to nije izmišljeni podatak, već to piše u nacionalnoj strategiji. Već se godinama provodi kao pilot projekt, na neki način diskriminira osobe istog stupnja i vrste oštećenja jer neki imaju pravo preko pilot projekta na osobnog asistenta, a drugi nemaju. Obzirom dakle da nije iz pilot projekta proveden u zakon kao što je to predviđeno nacionalnom strategijom, dakle trebalo je to biti sve gotovo 2008. godine. Trebalo je biti izrađen i poseban propis, no svjedoci smo da kod nas još nije definirano što to znači najteža invalidnost, a isto tako da se pilot projekt osobnog asistenta i dalje nastavlja. U poglavlju Život u zajednici, mjera 1 koja definira osiguranje usklađenog pristupa u pružanju kvalitetnih usluga podrške u zajednici, odnosno osnaživanje udruga osoba s invaliditetom na lokalnoj razini. Rok za provođenje ove mjere bio je 2007. i 2008. U poglavlju Socijalna skrb i mirovinsko osiguranje, točka 3. koja predviđa podizanje kvalitete stručnog rada u ustanovama socijalne skrbi, rok je bio 2007. godina. Između ostalog, trebalo je provoditi i vrednovati program psihosocijalne rehabilitacije. Ni ovdje nije poštovan rok provođenja, a nisu ni osigurana sredstva za kontinuirani rad. Pod mjerom 7 trebalo je izraditi stručnu i analitički podlogu o mogućnosti unaprjeđenja prava osoba s invaliditetom te predložiti donošenje odgovarajućih propisa. Pod točkom 1. izraditi stručnu analitičku podlogu za poboljšanja prava s osnove invaliditeta trebalo je biti završeno 2008. godine. Pod točkom 3. izrada propisa za poboljšanje prava s osnova invaliditeta, to sam rekla, pod točkom 5. izraditi propise o profesionalnoj rehabilitaciji. Također, pod točkom 6. izraditi jedinstvenu listu svih oštećenja za sve kategorije osoba s invaliditetom, neovisno o načinu i uzroku nastanka invaliditeta. U 12. mjesecu 2007. trebalo je izraditi pravnu podlogu i utvrditi posebna tijela vještačenja. U poglavlju 2/7 o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom u mjeri 1 trebalo je provesti evaluaciju primjene postojećih zakonskih regulativa i aktualne politike u području rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom od strane neovisnog tijela. Između ostalog, aktivnost broj 1, trebalo je izraditi analizu primjenjivosti odredaba Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i podzakonskih akata te njihovu usklađenost s postojećom nije napravljena, a trebala je biti do 12. mjeseca 2007. godine. Pod točkom 2. izraditi prijedlog izmjene o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i podzakonskih akata također nije ništa napravljeno, a rok je bio u lipnju 2008. godine. U mjeri 2 osigurati mehanizme zaštite od diskriminacije u području zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom trebalo je provesti istraživanje o diskriminaciji u području zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom i izraditi plan razvoja strategije za sprječavanje identificiranih diskriminirajućih oblika ponašanja pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom u skladu s nacionalnim dokumentima, kao i dokumentima Europske unije, rok je bio 12. mjesec 2008. godine. Ovo su samo neka od područja koja nisu izvršena u zadanom roku. Zabrinjava me licemjerje Vlade koja u isto vrijeme među prvima ratificira Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, donosi se zakon protiv svih oblika diskriminacije i kada nas pučki pravobranitelj upozori na razne oblike diskriminacije, Vlada odluči samo primiti to na znanje. Da li to znači i skidanje odgovornosti sa sebe? Naravno da ću podržati ovo izvješće i ako treba i dio odgovornosti, međutim meni je žao što je ovo izvješće stavljeno odmah na početku popodnevnog zasjedanja tako da mnoge kolege koje su se prijavile za raspravu nisu ovdje u sabornici jer nažalost nije se ni išlo po dnevnom redu. U svakom slučaju mislim da smo još jedanput ponizili ured pučkog pravobranitelja koji nam je jako, jako potreban. Hvala vam lijepo. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ja prije svega želim replicirati kolegici, odnosno želim najprije reći da je kolegica, evo možda i mudro iskoristila ovu raspravu kako bi proširila temu o osobama s invaliditetom, o čemu danas ovdje ne ne raspravljamo, već samo dakle o jednom segmentu o kojem u svom izvješću govori pučki pravobranitelj. Pa bilo bi dobro, evo kolegice da ste možda i pogledali što govori izvješće o provedbi nacionalne strategije pa biste onda mogli adekvatno reći što je to učinjeno, a što nije. Kada kolegica govori ovdje o projektu osobnog asistenta kojeg, evo spominje i pučki pravobranitelj, isto tako bi bilo dobro kolegice, ali vi to znate, a ovdje to ne želite reći jer ste već nekoliko puta to i čuli da se radi Zakon o osobnom asistentu. Znao je to evo i Ured Pučkog pravobranitelja u vrijeme kada je sastavljao ovo izvješće, mi se nekako čini da nije baš dobro da evo u ovom Visokom domu tako negativno govorimo o problematici osoba s invaliditetom, jer iz vašeg izlaganja kolegice ispada kao da ništa, ama baš ništa nije napravljeno, a vi jako dobro znate da je napravljeno puno. Naravno nije sve i još ćemo puno i vi i ja zajedno morati učiniti da napravimo što više. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Vesna Škulić. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala lijepa. Pa rekli ste da sam mudro iskoristila. Treba biti pametan i mudar i onda kad se i ne nadate. Što se tiče da li sam iskoristila situaciju. Ja svaku situaciju koristim kada su u pitanju prava osoba s invaliditetom i njihovo promicanje. Da ste me pažljivije slušali možda bi primijetili da sam rekla da između ostalog kaže u području zaštite prava osoba s invaliditetom je postignut bitan napredak. Međutim, upravo Ured Pučkog pravobranitelja na strani 65 upozorava upravo na strani 65 upozorava upravo na problem osobnog asistenta. Dakle da se to predugo vodi kao pilot projekt. Vi i ja dobro znamo koliko taj pilot dugo godina traje, koji broj ga samo koristi, 300 i nešto ljudi ga koristi. Nemojte se samnom svađati. Molim vas javite se za raspravu drugi put, a ne ispravcima netočnih navoda i institutom replike, nego se javite za raspravu, iskoristite svojih 10 minuta i onda recite onda recite svoje mišljenje. Ja sam svoje rekla, ali također ću vam ga reći i kroz institut replike. Isto tako da Pučki pravobranitelj nas upozorava, dakle na kršenje ljudskih prava. Mislim da i vi i ja i svi mi ovdje u Saboru smo postavljeni upravo kao glasnogovornici onih kojima su njihova prava ugrožena po bilo kojoj vrsti ili po bilo kojoj osnovi. Dakle, ja govorim u ime onoga što sam čitala u nacionalnoj strategiji, dakle gdje nisu provedene mjere i rokovi, a trebali su. Nitko Vladi Republike Hrvatske ne zabranjuje, ako ne može ispuniti zbog ne znam ni ja zbog čega, zbog nedostatka sredstava ili bilo čega drugog revidirati taj dokument i staviti ga u neke ajmo ajmo reći okvire koji su provedivi. Dakle to im nitko ne brani, a vi ako se hoćete baviti pravom i zaštitom osoba s invaliditetom ja vam preporučam da to radite na neki drugi način. Hvala lijepa.

koje je eto pred nama Pučki pravobranitelj s jedne strane ocjenjuje stupanj poštivanja Ustavnih i zakonskih prava građana u 2008. godini, a s druge strane pak kao opunomoćenik Hrvatskog sabora upozorava, jasno u granicama Ustavnog određenja institucije Pučkog pravobranitelja, na područja koja zbog učestalosti i značenja kršenja tih prava zaslužuju našu posebnu pažnju. Dakle posebnu pažnju Hrvatskog sabora. Zato ću se i ja u svojoj raspravi o ovom izvješću osvrnuti na nekoliko područja koja brojnošću pritužbi predstavljaju područja učestalog kršenja temeljnih ljudskih prava. Dakle, jedno od područja koje se ističe velikim neredom ja bih rekla i velikim brojem pritužbi građana jest područje zdravstvenog osiguranja. S tim u vezi Pučki pravobranitelj posebno upozorava na članak 33. stavak 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji predviđa mogućnost da naknadu plaće za vrijeme bolovanja osiguraniku izravno isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ako to nije u mogućnosti učiniti poslodavac zbog toga što je nelikvidan. Međutim, da bi ostvario to pravo osiguranik mora dostaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju potvrdu o nelikvidnosti poslodavca koju osiguranik na žalost ne može dobiti jer su se banke zaštitile bankarskom tajnom. Istina, potvrdu od banke može dobiti poslodavac, međutim dakako da je on odbija pribaviti, jer to nije njegov interes, odnosno jer bi njegov zaposlenik mogao saznati da ga poslodavac uopće nije prijavio, da on nije u evidenciji zavoda, niti pak da mu se uplaćuje doprinos za zdravstveno osiguranje. Dakle, radnik nema na raspolaganju baš nikakvo sredstvo kojim bi mogao prisiliti poslodavca da mu osigura potvrdu o nelikvidnosti, pa zapravo nije niti u situaciji da konzumira određena zakonom zakonom osigurana prava. Čest uzrok nezadovoljstva građana, tako proizlazi iz izvješća pravobranitelja, je i povreda odredbi Zakona o općem upravnom postupku, u smislu nepoštivanja rokova za donošenje akata, te za nedonošenje akata općenito. Naime, umjesto akata strankama u postupku dostavljaju se samo obavijesti, na koji način im se zapravo uskraćuju neka elementarna prava, dakako poput prava na žalbu. Međutim područje koje posljednjih godina apsolutno dominira po broju zaprimljenih pritužbi građana i na koje je usmjereno apsolutno najveće nezadovoljstvo građana je područje pravosuđa. Prema percepciji hrvatskih građana, hrvatsko pravosuđe daleko je najkorumpiranije javno područje, a takvu percepciju potvrđuje i Transparents International. Prema njegovim eto prije kratkog vremena, prije tjedan dana, 10-tak dana objavljenim podacima hrvatsko pravosuđe ocijenjeno je ocjenom 4,4 na ljestvici od 1 od 5 pri čemu 5 predstavlja najlošiju vrijednost. Daleko najveći broj pritužbi vezano za pravosuđe odnosi se na dugotrajnost postupaka, tj. na prekoračenja zakonskih pa i razumnih rokova. Prosječno trajanje građanske parnice kod nas je 10 godina, a prema mišljenju Ustavnog suda ono ne bi smjelo biti duže od 3 godine. Na žalost u sudovanju na ovaj hrvatski način vrlo je čest slučaj da u 3 godine sudac umjesto da okonča parnicu zakaže tek jedno ročište. Isto tako nije rijetkost da se sporovi vuku i po 30 godina pa stranke u sporu niti ne dožive pravdu. Dakle, pravo na pravdu u Hrvatskoj je doslovno nemoguća misija i moramo reći doista licemjerno zvuči Ustavna odredba o pravu svakoga na pravično suđenje u razumnom roku. Ogromnim dimenzijama ovog problema svjedoči i posljednjih godina izuzetno dinamičan rast broja podnesenih zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Ovi zahtjevi predstavljaju veliko dodatno opterećenje i za županijske sudove i za Vrhovni sud i za Ustavni sud. Ustavni sud primjerice trenutačno ima preko 6 tisuća takvih predmeta malih vrijednosti koji nemaju nikakvo značenje za Ustavni poredak Republike Hrvatske, već imaju značaj samo za stranke u postupku. Zbog svega toga Ustavni sud doslovno se pretvorio u četvrtu instancu sudovanja u Republici Hrvatskoj što naravno nikako nije dobro, jer primarna zadaća Ustavnog suda je zaštita ustavnog poretka, dakle kontrola ustavnosti i zakonitosti. Međutim ovo je očito nužnost proizašla iz slabosti pravosudnog sustava koji najviše pogađa slabe i siromašne, dakle one bez novca i utjecaja. U Hrvatskom svoje interese pred ustavnim tijelima očito ostvaruju samo oni koji imaju novac, koji imaju moć i koji imaju utjecaj. No opisani problem nije jedina posljedica sporosti sudova. Sljedeća posljedica su ogromni financijski troškovi države s naslova isplaćenih odšteta građanima kojima je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku. Riječ je o desecima milijuna kuna. Kako je poznata činjenica da državnu kasu pune građani, dolazimo do apsurdnog zaključka da građani dodatno plaćaju neučinkovitost pravosuđa. Dakle, što je pravda nedostupnija građanima, to je zapravo skuplja, to je građani više plaćaju. A najapsurdnije je to što je do sada zbog ne donošenja presude u razumnom roku u Hrvatskoj disciplinski odgovaralo eto brojkom i riječju samo jedan sudac. Pri tome treba reći da su hrvatski građani zapravo vrlo tolerantni prema nečinjenju države, jer tužbu i zahtjeva za odštetu u Hrvatskoj podnosi samo negdje oko 1% od ukupnog broja onih koji na to imaju pravo. Kada bi tužili svi oni koji imaju uvjete, a to su svi oni čije suđenje traje od tri godine, dakle riječ je o stotinama tisuća predmeta, država bi mogli bismo tako reći bankrotirala, jer bi ju to stajalo nekoliko milijuna kuna. Ova silna neefikasnost hrvatskog pravosuđa a koju debelo plaćaju građani u velikoj je mjeri posljedica odljeva najkvalitetnijih sudskih kadrova u odvjetništvo koji je vješto smišljen, evo ja ću to tako reći '90.- ih godina u vrijeme pretvorbe i privatizacije. I na kraju da zaključim, pučki pravobranitelj je nezavisna nadzorna institucija u funkciji zaštite ljudskih prava pred sve moćnijom i sve ispolitiziranijom upravom. Donošenjem Zakona o suzbijanju diskriminacije koji je stupio na snagu s 1. 1. 2009. ovlasti pučkog pravobranitelja dodatno su proširene. Međutim, pučki pravobranitelj nema autoritarnih ovlasti, dakle ne može donositi odluke, ne može donositi rješenja, a niti davati naloge upravnim tijelima. Ali on sam donosi prijedloge i preporuke čija je snaga upravo u njihovoj stručnoj utemeljenosti i uvjerljivosti. Nažalost te preporuke i intervencije ne pokazuju se uvijek i učinkovitima. Dakle da bi značaj institucije pučkog pravobranitelja jačao, dakle da bi ta institucija dobila svoj puni smisao, treba mu potpora javnosti. Ali još više od toga treba mu potpora Hrvatskog sabora kojem on kao nezavisna nadzorna institucija pomaže u njegovim kontrolnim zadaćama. Zato eto svi mi u Saboru trebamo dati jasnu podršku ovom izvješću, a ne ga samo primiti na znanje kao što to nažalost u posljednje vrijeme čini Vlada i saborska većina. Jer formulacija primiti na znanje u ovom konkretnom slučaju upućuje na minoriziranje, čak na negiranje problema koje građani imaju u komunikaciji sa državnim činovnicima. A to znači da nema ni dobre volje, a ni želje da se problemi počnu stvarno i rješavati. (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. **Ferić-Vac, Mirjana (SDP)** hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, gospodo suradnici, kolegice i kolege. Kada ovo izvješće ne bi ovako došlo iznenada jedno poslijepodne, a prijavljivali smo se već prije mjesec dana ili više, onda bi to pokazalo isto jedan odnos prema tome izvješću, ali očito malo previše pretpostavljamo. No reći ću nešto. Ovo čemu smo svjedočili u ovom izvješću je zapravo nemoć pojedinca pred polugama moći, pred polugama države i establistment. Ovo što pučki pravobranitelj nama saopćava je poruka o kojoj se itekako treba zamisliti i ne otkloniti je sa lakoćom i bahatošću. Trebalo se možda konzultirati prije izjava o tome i sa gospodinom pregovaračem Republike Hrvatske u pristupnim pregovorima za članstvo u Europskoj uniji, s obzirom da poglavlje 23. izričito izričito govori o stanju u pravosuđu, usklađivanju i o pitanjima ljudskih prava. I mislim da bi gospodin pregovarač imao što reći na ovakav odnos prema takvom izvješću. Meni nije drago što je to izvješće tako, meni nije drago što tisuću 560 slučajeva koje pučki pravobranitelj zabilježio, a koji vežu uže i šire obitelji i zajednice u kojoj ti pojedinci žive jer je uvijek jedan slučaj zabilježen, nije mi drago da se to dogodilo. Nije mi drago da se dogodio porast na skoro skoro 40% u pravosuđu, jer brojka je jedno ali i jedan čija su prava povrijeđena je razlog za zabrinutost. Nije mi drago da su u odnosu u statistici imovinsko pravni odnosi npr. se povećao za 20%, radni državni službenici itd. za 40 ne nije mi to drago. Ali je to činjenica o kojoj treba itekako razmisliti. Ono što je najteže zapravo je da se nalazimo u područjima koja su najosjetljivija u današnjem trenutku u Republici Hrvatskoj u područjima koja nas udaljuju od nekih putova koja smo zacrtali i o kojima nemao što puno reći. Ne primamo čak ni na znanje u onom smislu u kojem je trebalo. I ja mislim da ste trebali, a to je zato što smo ovako iznenada ušli u ovu točku dnevnog reda, ipak savjetovati se sa novom Vladom sa gospođom Kosor koja itekako u svom pledoajeu za novu hrvatsku Vladu spominjala visoku razinu zaštite ljudskih prava. Ono što je ovo izvješće nama pokazalo je činjenica da na ovom putu zaista nikada, nikada ne treba odustati. Podjela pravobraniteljskih dužnosti prema određenim grupama građanki i građana u našem društvu ja ju držim korisnom još uvijek u ovom trenutku i držim da je ona privremena mjera, te će jednog dana kao i neke druge privremene mjere imati jedno svoje drugo mjesto, možda će biti ujedinjenja, možda neće. Ne bih htjela o tome špekulirati. Ali do sada su izvješća koja smo usvojili u Saboru, tri izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, za djecu i za osobe sa invaliditetom pokazala da jesu te te institucije utemeljene. Mi smo dali povjerenje, mi smo dali zapravo mandat pučkom pravobranitelju da to u naše ime obavlja i nama je dužnost da saslušamo što nam on o tome ima reći, tim prije što se bori za neovisnost, za udaljenost od onoga što svakodnevna politika i zadaće nekakvog svakodnevnog osvrtanja na probleme zapravo donose. Podaci iz sadržaja. Zapravo kad pogledate sadržaj onda kad pogledate sadržaj onda ne znam kako se to može odšutiti, s kojom namjerom. S namjerom da se ništa učini? Ja mislim da je Vlada dužna i da je Vlada i spremna nešto učiniti i da ju saborska većina ne smije dovesti u situaciju da ne čini jer nečinjenje je dio onoga što također nije u redu. Gospodine

neovisno po kojoj osnovi se on žalio jer građanin i građanka imaju ta prava. Mi ovdje imamo također pitanja kada su slučajevi bili pa čak i 40 godina u procesu neriješeni. Mi imamo odlazak na Europski sud za ljudska prava koji bi bio nepotreban da su se procesi završavali na vrijeme. Pa prema tome, iz toga treba izvući neke zaključke i pouke i pobrinuti se zapravo da stvari budu bolje a ne da ih odlažemo za neka druga vremena jer ima problema koji se ne mogu odlagati. Ono što je neobično da mi iz godine u godinu imamo po pojedinim ministarstvima pritužbe, pa imamo pritužbe i o primjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi skrbi itd. To nije dobro, to nije dobra poruka građankama i građanima koji žive u tim područjima ili se žele vratiti u ta područja. Ono što je netko ovdje rekao imamo 100 i ne znam koliko stranica manje ali svaka stranica nosi jedan zapis a svaki taj zapis je zapravo zapisan već na najfinijim dijelovima ljudske kože. U tom smislu ja bih ipak pozvala kolegice i kolege iz saborske većine da razmisle o tome, da se savjetuju sa predstavnicima Vlade pa i predstavnicima koji su zaduženi da vode brigu poglavito o poglavlju 23 u pregovorima Republike Hrvatske za ulazak u punopravno članstvo u Europsku uniju. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ja ću se kratko osvrnuti u svom izlaganju najprije na brojke i moram reći da ipak mogu izraziti jedno zadovoljstvo time što je vidljivo da je ove godine pučkom pravobranitelju pristiglo tisuću 560 prijava, dakle manje nego u prošloj godini a manje i u odnosu na 2007. i 2006. godinu, dakle unazad četiri godine možemo vidjeti da ipak pučkom pravobranitelju pristiže sve manje prijava. Da li je to iz ovog ili onog razloga mnogi kolege su danas već pokušali objasniti da za to postoje neki drugi razlozi, dakle da kao što je kolega Kajin rekao umirovljenici više nemaju povjerenja u mirovinsko pa da zato ne šalju uopće svoje prijave i ne žale se. Ja bih ipak rekla da možemo zaključiti da se ipak naravno ne još uvijek u dovoljnoj mjeri vrlo vjerojatno ali da se ipak stanje popravlja i da time možemo biti zadovoljni. su u pitanju osobe s invaliditetom evo ja ću se kratko osvrnuti i na nekoliko segmenata ovdje koje je obradio pučki pravobranitelj, pa kada govori evo pohvalila bih najprije to što je primijetio i mislim da to moramo istaknuti da u području zaštite prava osoba s invaliditetom da je postignut ipak bitan napredak u podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Mislim da tome svakako pridonosi i činjenica da su mnoge lokalne zajednice danas, dakle gradovi i općine donijele svoju lokalnu strategiju po uzoru na nacionalnu strategiju koja ipak garantira da se prava osoba s invaliditetom i u lokalnoj zajednici rješavaju na bolji i kvalitetniji način samim time što obično te lokalne zajednice tada imaju i povjerenstva za osobe s invaliditetom u koja povjerenstva su uključene i same osobe s invaliditetom. Pučki pravobranitelj upozorava, ističe da je jedan od prioriteta u području zaštite prava osoba s invaliditetom žurno utvrditi jedinstveno tijelo vještačenja kao i jedinstvenu listu svih oštećenja oštećenja za sve kategorije osoba s invaliditetom. Ja se s ovim mogu složiti. To je svakako već davno trebalo učiniti. Međutim, to je jedan ogroman posao i ja ovdje evo mogu izraziti zadovoljstvo što se s tim i u Republici Hrvatskoj konačno krenuli i zato sam malo nekako i nezadovoljna, to sam i na odborima na kojima sam ja sudjelovala istakla što ovdje ne piše da se ovaj problem ipak počeo rješavati jer i u vrijeme evo kada je ovo izvješće pisano ja mislim da je Ured pučkog pravobranitelja imao saznanja da se sa ovim krenulo jer je svima u Hrvatskoj u interesu da što prije dobijemo jedinstveno tijelo vještačenja obzirom da je ono temelj za rješavanje i ostvarivanje svih ostalih prava osoba s invaliditetom i sasvim sigurna sam kada ovo tijelo profunkcionira da ćemo moći izraziti zadovoljstvo da smo i na drugim područjima postigli veliki napredak. Zašto ovo govorim? Zato što mi u Hrvatskoj danas raspolažemo brojkom od skoro 11% osoba s invaliditetom, no nikad 100% ne možemo reći da li je to baš tako, obzirom da mnogi nemaju nemaju riješene papire, dakle nemaju reguliran status prema sadašnjim propisima, stoga se može govoriti možda i o većem broju, a možda i o manjem. Dakle, svakako nam je potrebno ovo tijelo vještačenja i to je preduvjet za rješavanje svega ostaloga, ali evo nekako mi je žao što se ovdje u izvješću navodi da bi to trebalo napraviti, dakle nema ni traga o tome da se s tim već krenulo. Isto tako, pučki pravobranitelj navodi da pitanja odnosno prava osoba s invaliditetom i njihovu i njihovu zaštitu ne bi trebalo rješavati putem pilot projekata. Pa evo ja moram reći da u Hrvatskoj to i nije praksa da se putem pilot projekata rješavaju prava osoba s invaliditetom. Ovdje je pučki pravobranitelj mislio na pilot projekt osobnoga asistenta koji, činjenica je, traje već evo četvrtu godinu u Republici Hrvatskoj, ali za to postoji i razlog. Moram reći da je pilot projektom osobnog asistenta u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku obuhvaćeno 330 osoba, dakle 330 najtežih osoba s invaliditetom u prvoj godini je dobilo 78 osoba, u drugoj 187 tako nešto i ove, dakle u trećoj godini 330 osoba. Republika Hrvatska je krenula u izradu Zakona osobnom asistentu i ovo ističem isto tako iz razloga što u trenutku kada je ovo izvješće pučki pravobranitelj izrađivao, isto tako dakle još u prosincu se znalo da se kreće u izradu Zakona o osobnom asistentu. Zakon o osobnom asistentu nije, kolegice i kolege, nimalo jednostavno napraviti. Dovoljno u prilog tome govori da, čini mi se da su samo dva ili tri u cijeloj u cijeloj Europi, a ne tako davno Republika Hrvatska je dobila naputak od skandinavskih zemalja da dobro pazimo što radimo, jer da s tim se nije lako igrati, da je to vrlo težak i vrlo opsežan propis koji zadire u najdublja zadire u najdublja prava osoba s invaliditetom, odnosno dobro treba paziti kome osobni asistent treba, a kome on nije potreban jer naravno niti kad se zakon donese neće ga moći dobiti svi, nego samo one najteže i najosjetljivije kategorije. No međutim, ja evo želim izraziti i ovom prigodom zahvalnost. Moram ovdje reći evo i sadašnjoj premijerki, bivšoj potpredsjednici Vlade, koja je dala svoj maksimum da ovaj Zakon o osobnom asistentu najprije pilot projekt funkcionira tri godine na najbolji mogući način, da se što više osoba s invaliditetom uključi u njega, a evo sada i da skrene u izradu zakona. Ja čvrsto vjerujem da će zakon biti dobar pa mogu reći i to da sam uvijek za to i da se slažem s tim da je bolje da se on duže radi, da ga mi ovdje raspravimo u koliko je potrebno čitanja, nego da donesemo zakon s kojim neće biti zadovoljni

slažem se s vama kad kažete da je u području zaštite osoba s invaliditetom postignut bitan napredak u podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Ali mislim da ćete se i vi složiti sa mnom i da je bitno naglasiti da još uvijek provedba pojedinih propisa nije na zadovoljavajućoj razini, a tome pridonosi okolnost da prava osobe s invaliditetom regulira oko 270 propisa, čime se otežava upoznavanje o njihovim pravima, a time i pristup pravima. Hvala vam lijepa. Točno je kolegice da niz propisa regulira problematiku osoba s invaliditetom, ja se tu s vama mogu složiti. Ali evo mi koji već dugi niz godina radimo na toj problematici pokušavali smo čak razmišljati i o tome da li je možda pametno da sve to stavimo u jedan propis pa da na taj način olakšamo primjenu, međutim ni to ne bi baš bilo dobro, stoga se problematika mora rješavati sustavno. Dakle, lokalna zajednica mora primjenjivati propise, strategija se mora donijeti i na lokalnoj zajednici. I mislim da su neki gradovi evo kao što je Koprivnica npr., kao što su Križevci, kao što je kao što je Zagreb na kraju krajeva, pokazali dobar primjer. Mogu nam biti dobar primjer da se prava osoba s invaliditetom mogu i na lokalnoj zajednici provoditi na zadovoljavajući način. Hvala. Hvala. Gospodin zasupnik Deneš Šoja. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Gvozden Flego. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Ovo izvješće je dosta temeljito i iscrpno i stoga ću se ja u svom izlaganju osvrnuti samo na one dijelove koje osobno smatram najvažnijima. U 2008. godini Ured pučkog pravobranitelja zaprimio je 1560 pritužbi, dakle nešto manje u odnosu na prethodnu godinu. Iz područja obiteljsko pravne zaštite tijekom 2008. godine u odnosu na 2007. povećan je broj pritužbi koje se odnose na postupanje centara za socijalnu skrb u predmetima obiteljskog nasilja. Dio pritužbi nadalje se odnosi na postupanje centara za socijalnu skrb u postupcima davanja mišljenja, odnosno prijedloga u sudskim postupcima radi donošenja odluke s kojim će roditeljem živjeti maloljetno dijete, određivanju načina i vremena susreta i druženje djeteta s drugim roditeljem. Iako sud donosi odluku, a mišljenje Centra za socijalnu skrb je samo jedan od dokaza u postupku. Građani i dalje doživljavaju Centre za socijalnu skrb kao tijela prema čijem mišljenju sudovi isključivo donose odluke. Kad govorimo o postupanju policijskih službenika u primjeni policijskih ovlasti pučki pravobranitelj ispituje povodom podnesenih pritužbi ili se ispitni postupak pokreće povodom saznavanja dobivenih putem medija. Tijekom 2008. godine postupano je u 45 novih predmeta. U proteklih nekoliko mjeseci svjedoci smo više puta ponovljenih izjava Ministra unutarnjih poslova i glavnog ravnatelja policije o nužnosti profesionalizacije koja će treba vjerovati rezultirati i profesionalnijim i objektivnijim načinom i postupkom ispitivanja pritužbi, predstavki te samim tim doprinijeti jačanju povjerenja i ugleda policije koju koalicija neupitno i zaslužuje. Jedan od načina jačanja povjerenja građana u policiju nedvojbeno je i osnaživanje Odjela za unutarnju kontrolu. Nužno je poduzimanje određenih mjera i aktivnosti u cilju ostvarivanja uvjeta u kojima će nezakonito postupanje policijskih službenika i prekoračenje policijskih ovlasti biti svedeno na najmanju moguću mjeru. Transparentnost postupka, njegova učinkovitost i dostupnost građanima što će nedvojbeno doprinijeti jačanju povjerenja u rad policije trebaju biti imperativ svakoj državi kojoj vladavina prava predstavlja najvišu vrednotu ustavnog poretka. U svezi navedene problematike pučki je pravobranitelj naveo da je u više navrata Ministarstvu unutarnjih poslova upućivao i preporuke. Velik broj pritužbi i obraćanja pučkom pravobranitelju također je usmjeren na dugotrajnost sudskih postupaka, a ta činjenica i dalje svjedoči o tome da je neažurnost sudova i unatoč određenom napretku i mjerama koje poduzima prvenstveno Vrhovni sud Republike Hrvatske za građane najveći problem hrvatskog pravosuđa. Obraćanje građana pučkom pravobranitelju koji kao što je poznato nema ovlasti neposredno intervenirati prema sudovima u takvim slučajevima. Također upućuje na uvjerenje građana da putem sudova i pravosudne uprave, dakle predsjednici sudova, sudskih odjela, Ministarstvo pravosuđa s Pravosudnom inspekcijom ili Državnog sudbenog vijeća ne mogu utjecati na požurivanje postupka, ali vrlo često niti dobiti prave odgovore na svoje podneske i pritužbe. Temeljna poruka, presuda Europskog suda je da je država odgovorna za kršenje ljudskih prava ako građani u razumnom roku ne mogu ostvariti svoja prava i pravne interese. Neažurnost sudova i dugotrajnost sudskih postupaka na što ukazuje i velik broj pritužbi kao i statistički podaci o radu sudova i dalje je za građane najveći problem. Ono što nije neminovnost i što je nedopustivo za državu vladavine prava je podjela na siromašne i slabe, i bogate i moćne pred državnim tijelima koje odlučuju o njihovim pravima i pravnim interesima. Država mora stvoriti uvjete i urediti upravu i sudstvo na način koji će garantirati stvarnu i efektivnu jednakost svih pred zakonom. Država mora ukloniti uzroke koji dovode do ili pogoduju korupciji i pristranosti i neobjektivnosti ili otežavaju otkrivanje i sankcioniranje takvih pojava. U Strategiji borbe protiv korupcije potrebno je stalno preispitivanje i usavršavanje zakona i drugih propisa, te odgovarajućih politika. Ovo izvješće ne sadrži brojčane pokazatelje o broju pritužbi pripadnika nacionalnih manjina. Međutim, još uvijek je u nekim upravnim oblastima udio pritužbi pripadnika srpske manjine u ukupnom broju pritužbi velik. To se prije svega odnosi na pitanja ostvarivanja prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja, povrata imovine, obnove, stambenog zbrinjavanja i statusnih prava. Najvećim dijelom radi se o rješavanju problema nastalih kao posljedica rata i raspada bivše države, a tužitelji su uglavnom s područja posebne državne skrbi, odnosno bivših okupiranih područja Republike Hrvatske. Potrebno je više nego do sada osigurati postupanje prema načelima dobre i prijateljske uprave koja ne predstavlja samo vlast, nego i javnu službu na usluzi građanima. Takvo postupanje treba ojačati pa i vratiti povjerenje u institucije države i onim građanima koji godinama ne uspijevaju ostvariti temeljne uvjete za povratak i normalan život, tj. prava koja ima jamče zakoni Republike Hrvatske i programi Vlade Republike Hrvatske. Ja ovo izvješće pohvaljujem i naravno da ću ga prihvatiti. Zahvaljujem. Hvala. Dvije replike. Prva gospođa zastupnica Vesna Škulić. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ovako kolegice Crljenko, rekli ste ključnu riječ, dvije riječi dostupnost prava. Ja ću se osvrnuti opet na tu dostupnost prava i na neujednačenost prava i to na osobe sa invaliditetom koji ih regulira dakle 270 zakonskih propisa. I opet ću se vratiti na pilot projekt osobnog asistenta koji ne traje samo četiri godine. Ja sam radila u Državnom zavodu za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži od 2001. Radila sam prije toga u Ministarstvu rada i socijalne skrbi i taj pilot projekt se provodio kroz razna imena počevši od neovisnog neovisnog življenja, pa ne znam kako dalje, pa sve sada u zadnje četiri godine pod imenom osobni asistent. Na žalost, samo rijetki imaju pravo na to pravo. Ove godine 330 osobe s najtežim stupnjem oštećenja. Međutim, da li je tome tako ne znam jer najviše profita od ovog pilot projekta i raznih pilot projekata imaju oni koji ih provode. To su nositelji pilot projekata. To su razni manipulatori koji govore u ime osoba sa invaliditetom. I isto tako bih upozorila na dostupnost prava statusa roditelja njegovatelja gdje su stvarno u odnosu na status njegovatelja koji je isto tako imaju i invalidi Domovinskog rata, jednostavno diskriminirajući. Također bih upozorila da često u malim sredinama nemaju jednaka prava, odnosno dostupnost pravima osobe osobe sa invaliditetom kao što imaju u velikim gradovima počevši od prijevoza, obrazovanja, zapošljavanja itd. itd. Ja ne kažem da se ništa ne radi, međutim obzirom da ide recesija, da smo priznali konačno da imamo recesiju mislim da će i ovi pilot projekti biti ukinuti, a s njima i neka prava, odnosno dostupnost prava koja se provode preko pilot projekata. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Brankica Crljenko. **Crljenko, Brankica (SDP)** Kad govorimo o dostupnosti prava, uvažena kolegice, možda je potrebno provesti evaluaciju primjene postojeće zakonske regulative u području zaštite osoba s invaliditetom, a posebice u onom dijelu koji se tiče područja rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom od strane nezavisnog tijela kako je to određeno i Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2007. do 2015. godine. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Crljenko, vi ste u svojoj raspravi se dotakli pitanja nezakonitosti, dotakli ste se i pitanja korupcije u socijalnoj skrbi. Pa evo, ja bih rekao recimo, vidite pučki pravobranitelj u svojem izvješću na stranici 60. govori o pitanju provođenja programa socijalne skrbi koji bi trebali biti regulirani općim aktima iz tog područja. Dakle, nekakvim odlukama, pravilnicima i sličnim dokumentima kojima bi se utvrdila prava iz područja socijalne skrbi koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave gdje bi se utvrdilo koji su korisnici, koji su uvjeti ostvarivanja takvih prava i koji je način, odnosno postupak ostvarivanja tih prava. Nažalost, pučki pravobranitelj ovdje ukazuje da se kod brojnih jedinica lokalne samouprave to tako ne radi. Pitanje je zašto? Pa naprosto zato što bi se time socijalna skrb trebala sustavno riješiti. Lakše je donijeti nekakav okvirni program socijalne skrbi i onda diskrecijskim pravima vrlo često, dakle pravima koja nisu u domeni obnašanja vlasti se utvrđuje kome se dodjeljuju određene subvencije, određene donacije, određena financijska davanja itd., na taj način se osigurava provođenje na izgled socijalne skrbi, ali vrlo često ne na sustavan način i ne u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Dakle, uvijek je tu u pitanju sustav, uvijek je tu u pitanju zakon. A to je mislim dijelom vezano i na vašu prethodnu raspravu. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Brankica Crljenko. **Crljenko, Brankica (SDP)** Uvaženi kolega, niste me dobro razumjeli. Ja nisam u svojoj raspravi se osvrnula na problem korupcije u sustavu socijalne skrbi, nego sam rekla da u strategiji borbe protiv korupcije da je potrebno stalno preispitivanje i usavršavanje zakona i drugih propisa te odgovarajućih politika. A što se tiče sustava socijalne skrbi, on je bremenit i preopterećen problemima. Već dugi niz godina u sustavu socijalne skrbi osnovni je problem nezapošljavanje stručnih radnika i nedovoljna ekipiranost stručnih radnika, a iz toga proizlazi i njihova preopterećenost i često puta iz tih razloga radnici iz sustava socijalne skrbi nisu u stanju ispuniti svoje obveze u skladu s rokovima. Zahvaljujem. Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena gospodo zamjenici pučkoga pravobranitelja, gospodine predstavniče Središnjeg ureda za upravu. Odmah na početku da kažem da mi je žao što danas među nama u ovoj sabornici nije i autor ovoga izvješća o radu ureda pučkoga pravobranitelja za 2008. godinu, gospodin Jurica Malčić koji je nažalost iz zdravstvenih razloga nije mogao biti s nama i zbog toga, evo i na početku svoje rasprave najoštrije odbacujem one primjedbe koje su kolege, moji prethodnici iznijeli u raspravi da iznenada dolazi ova rasprava, a u razgovoru sa zamjenicima pučkoga pravobranitelja prije, evo ove rasprave, rekli su mi da je ovo treći puta da dolaze ovdje i znamo jako dobro da smo prijave i ovu točku i svoje prvu točku i točku prije mjesec dana uvrstili u dnevni red ove sjednice, čime smo u znatnoj mjeri popravili ono što su nam kolege iz oporbe predbacivale prošle godine kad smo usvajali izvješće za 2007. godinu. I jasno da želim i molim vas da prenesete moje dobre želje za što brže ozdravljenje pučkome pravobranitelju. Međutim, kad sam u prosincu 2008. godine raspravljala o Izvješću o radu za 2007. godinu pučkoga pravobranitelja, istakla sam da se ne slažem i nikada se neću složiti s konstatacijom iznijetom u navedenom izvješću koje je glasilo da hrvatski građani o uredu pučkog pravobranitelja malo znaju. Nizom argumenata u toj raspravi obrazložila sam zašto osobno nisam mogla podržati izvješće koje smo i kao Sabor i ja pojedinačno samo primila na znanje. Izvješće o radu za 2008. godinu pučkog pravobranitelja kojega je hrvatski Ustav u svom članku 92. odredio kao opunomoćenika Hrvatskoga sabora koji je štitio ustavne i zakonska prava građana pred tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima ponovno sadrži po meni inkriminiranu rečenicu koju citiram, "građani još uvijek nedovoljno znaju o instituciji pučkog pravobranitelja unatoč prisutnosti u medijima, tiskanim i elektronskim", završen citat. Jer smatram i ponavljam da u tom slučaju najveći dio odgovornosti upravo leži na samoj instituciji pučkog pravobranitelja. Pučkog pravobranitelja koji je Ustavom iz 1990. godine uveden u Hrvatskoj, a Zakon o pučkom pravobranitelju donesen je 1992. godine. Od tada do danas prošlo je previše godina da bi si pučki pravobranitelj mogao dopuštati ovakvu konstataciju u izvješću koje podnosi Hrvatskome saboru. Broj zaprimljenih pritužaba, rekla sam to i kad sam govorila u ime kluba, manji je u odnosu na prošlu 2007. godinu, ali na stranici 9. gdje je dan usporedni prikaz pritužbi po upravnim područjima za razdoblje 2005./2008. godina, vidimo da je to manje u 2008. bilo manje nego li 2005. i 2004. godine. E sad, kad bih ja ironizirala cijelu situaciju pitala bih zbog čega? Zbog toga što građani ne znaju dovoljno za pravobranitelja ili jer se stvari u upravnim područjima popravljaju? Odgovor pučkoga pravobranitelja u završnom poglavlju prijedloga i ocjena mi je jasan, ali ja se s time ne mogu ne mogu složiti. Ono što sam u prošlogodišnjem izvješću iznijela kao svoju zamjerku, ponoviti ću i ovdje. Ponovno imamo selektivnih pristupa iznošenja činjenica koje želimo naglasiti, a ono što je i pučki pravobranitelj kad piše izvješće za 2008. godinu, dakle nalazimo se u 2009. godini i znamo da je Hrvatska država pokrenula određene reforme pa bi bilo dobro da se i u određenim poglavljima to naglasi. Rekla sam, a ponoviti ću ponovno, započeta reforma pravosuđa, započeta reforma državne uprave. Mi možemo ne biti zadovoljni dinamikom, ali ne možemo to ne spomenuti. Osim toga u drugome dijelu pojavljuje se, ponovno se pojavljuju konstatacije, tipa ja ću ih ovdje citirati. Citat prema već ranije izrađenom stajalištu Pučkog pravobranitelja za učinkovito rješenje problema ključno osposobiti i jačati kadrovski materijalno i ovlastima sudsku upravu u svim sudovima, a posebno Vrhovnom sudu. Osim toga da bi Vrhovni sud mogao postati stvarni i učinkoviti vrh, jedinstvene sudske uprave treba i zakonom osnažiti ulogu predsjednika Vrhovnog suda u imenovanju predsjednika sudova." "Unatoč notornoj činjenici da dio sudaca nije na stalnoj dužnosti imenovan samo po kriteriju stručnosti i sposobnosti, u sudskom sustavu nije ostvaren niti djeluje mehanizam kojim bi se iz toga sustava eliminirali eliminirali oni koji ne mogu zadovoljiti standard učinkovitosti, kvalitete i nepristranosti, a koji iako ne tako mnogobrojni najviše utječu na lošu sliku o pravosuđu i nepovjerenju u sustav." Čuli smo, a to je i lijeva u ovoj sabornici istakla Pučki pravobranitelj nema ingerencije nad pravosuđem, i ovakve konstatacije meni puno više sliče na, ne samo na prekoračenje Ustavnih i zakonskih ovlasti koje Pučki pravobranitelj ima, nego više na političke, a neću, usudit ću se reći iako baš ne volim politikantske ocjene zbog kojih ja ovo izvješće ću primiti na znanje kao i ono iz 2007. godine. I još nešto. U završnim, kad govorimo o stanju, rekla sam to i kad sam ispravljala kolege u njihovim navodima, kad govorimo o uvjetima rada prošlu 2007. godinu Ured Pučkog pravobranitelja završio je sa ukupno 25 zaposlenih uz Pučkog pravobranitelja i 3 zamjenika. 2008. godini završio je sa 31 zaposlenim i dobro malo se konstatira samo da je evo time ispunjen plan jačanja institucije koji je prihvatio Hrvatski sabor još 2005. godine. Ponovit ću ono što sam rekla i prošle godine, a već ste i čuli, bilo bi lijepo kad govorimo da nemamo dostatno sredstava, a dajemo izvješće o radu Ureda Pučkog pravobranitelja za prethodnu godinu, da uz onu rečenicu u proračunu za rad ureda u 2008. godini u državnom proračunu bilo je osigurano 6 milijuna 796 tisuća kuna, što je jasno bilo povećanje u odnosu na 2007. da dobijemo mi kao zastupnici i ovaj Visoki dom, da dobijemo i ukoliko je bilo ostvarenje toga, pa onda da vidimo u čemu su nastali problemi i imali takvih problema. Umjesto toga navodi se da za 2009., navodi se iznos, u izvješću za 2008. navodi se iznos sredstava za 2009. godini i ustvrđuje se da to nisu dostatna sredstva za rad. Čudim se mojim kolegama koje inače na sve stavljaju primjedbu, ne pitaju se. Rečenica glasi, to je na 114. stranici, neće moći ured ove godine odraditi jer sredstva od milijun 200 tisuća kuna predviđena tim zakonom za 3 nova službenika i ostale rashode nisu za ovu godinu osigurana. osigurana. Dakle govori se o 2009. godini. Tri djelatnika i milijun i 200 tisuća kuna, nema kolege Kajina i kolege, kad mi stane mozak, kolege Lesara koji bi jako brzo izračunali koliki su to iznosi plaće. I meni je jasno što je uloga Ureda Pučkoga pravobranitelja, ali ponovit ću ono što sam rekla i kad sam govorila o izvješću o radu Pravobraniteljice za djecu. Bilo bi puno bolje da ovakva izvješća sadržavaju i pozitivne primjere, pa da evo i ja sad kažem jedan pozitivan primjer, jer ga danas nismo uspjeli čuti. Jako puno primjedaba koje je bilo u prošloj godini i dosadašnjih, prijašnjih godina na rad Ureda za Uprave za regionalni razvoj, u ovom izvješću se konstatira da je stanje poboljšano jer je i u upravi u radni odnos primljeno nekoliko pripravnika koji će ubrzati i pripomoći u radu na rješavanju zaostalih predmeta. Iz svega navedenoga, dakle voljela bih da u ovakvim izvješćima ima i pozitivnoga, jer samo sa negativnima i sa ovakvim konstatacijama naprijed nećemo ići i nepriznavajući i ne spominjući ono što je hrvatska Vlada u dosadašnjem periodu, dakle i za proteklu godinu učinila. Iz svega navedenoga izvješće o radu Pučkog pravobranitelja za 2008. godinu primam na znanje. Hvala lijepa. Hvala. Dva ispravka, dvije replike. Prvi ispravak, gospođa zastupnica Mirjana Ferić Vac. Izvolite. **Ferić-Vac, Mirjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Mi smo se ovdje prijavili za raspravu ovu prije mjesec dana, to je točno i ova točka je kao točka 17. na dnevnom redu. U članku 205. stoji slijedeće. Nakon što je dnevni red utvrđen predsjednik Sabora objavljuje utvrđeni dnevni red. Na početku svakog radnog dana zasjedanja predsjednik, u pravilu, objavljuje o kojim će se točkama dnevnog reda raspravljati toga dana. Tijekom sjednice, iznimno, može promijeniti redoslijed rasprave ili odlučivati, ako za pojedinu točku dnevnog reda nema izvješća nadležnih radnih tijela, predlaganja i Vlade. Moj prigovor je bio samo u tom smislu da mi to nismo znali na početku sjednice, i da jedan broj kolegica i kolega nije tu. A da li ja mogu onda po ovom redoslijedu pitati da o svim ovim točkama do točke 17 nemamo izvješća nadležnih radnih tijela, predlagatelja ili Vlade. Ja to zaključujem. Hvala lijepo. Replika, gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Pa evo meni je s jedne strane također žao što nema Pučkog, gospodina Pučkog pravobranitelja. To bi vjerojatno značilo da mu se zdravstveno stanje pogoršalo i da je, dakle da je izišao iz tih zdravstvenih problema zbog kojih nam je rečeno da nije ovdje. No s druge strane kad sam čuo ovo, možda mi je drago, jer dobio je jedan politički …/Govornik se ne razumije./… što se usudio uopće ovakvo jedno izvješće napisati, odnosno donijeti ga ovdje, jer upozorava ga se s jedne strane na prekoračenje Ustavnih ovlasti, s druge strane ga se upozorava na politikanstvo, što je u izvješću se usudio reći da postoje određeni problemi u pravosuđu zbog kojih ljudi koji svoje određena prava traže, zbog dugotrajnih sudskih procesa ne uspijevaju ta prava ostvariti. Što se tiče financijskih sredstava, slažem se moglo je biti financijsko izvješće, no to je poseban problem očito ovdje u ovom izvješću, pa se čak ulazi u ovu sferu izračuna milijun i podijeljeno sa 12 mjeseci, itd., ali ovdje piše i ostali rashodi. Dakle, nije se riječ samo o plaćama. Nikad nije samo riječ o plaćama, to i vi dobro znate, ali evo ste se osvrnuli na ovih milijun i 200 tisuća kuna kao za troje ljudi. Zamislite kolike su to plaće. Naravno da je riječ o rashodima u poslovanju, jer je riječ o suzbijanju diskriminacije. Diskriminacija je prisutna to smo svi svjedoci, ona je svakodnevna i posebno bih rekao pojavljuje se upravo tamo gdje rekoh, kod nas na istoku po raznim stvarima. I ako bi bilo tko od tih ljudi trebao otići na teren upravo na istok, onda uzmite koliki su rashodi i izvan područja plaća. Ne možemo tako tražiti neke elemente koji su problematični na izgled, pa onda time ukazivati na to da bi pučki pravobranitelj trebao donijeti nešto dobro. On se bavi problemima, predočuje probleme i naše je da pokušamo te probleme rješavati, odnosno uključiti sve one institucije koje to trebaju rješavati. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala. Kolega Heffer niste me dobro slušali. Ali i da ste slušali čuli ste ono što ste htjeli čuti. Samo da krenemo od zadnjega. Kaže rješavati. Pa čuli ste da sam ja rekla da hrvatska Vlada pokretanjem određenih reformi, odnosno reformi u određenim područjima, a svjedok ste i vi i svi mi ovdje. To sam rekla. Znači rješava se i radi se na tome. I to je bila moja zamjerka, i to nije bila zamjerka, to je bila opaska u smislu da se to može spomenuti. Ako se spominje nešto drugo, onda se jednako tako ja smatram kao što i vi imate pravo smatrati da je to sve uredu, da se to spomene. Kada ste spomenuli novac, ja sam se pitala kolika je dnevnica, jedna dnevnica za službeno putovanje. Dok sam bila u regionalnoj samoupravi ona je iznosila 170 kuna po danu, nadam se da se nije promijenilo. Ja ne vidim razlog da djelatnici i zamjenici pučkoga pravobranitelja, pa i sam pučki pravobranitelj ne mogu otići i obići određene županije, dakle jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Nismo tako daleki i nisam sigurna. Upravo zbog toga zbog ovakvog načina financijskog izvješćivanja

Želio bih se osvrnuti na dvije stvari koje je kolegica Bilić Vardić rekla u svom osnovnom izlaganju. Dakle prvo je činjenica koju je, inače slušao sam cijelo izlaganje, a nadovezat ću se samo na dvije jer nemam dovoljno vremena. Dakle, činjenica da pučki pravobranitelj nema ovlasti nad pravosuđem, odnosno nad sudskim postupcima. Ja iz ovoga ne vidim da se on umiješao u sudske postupke u smislu da je rekao da bi neka kazna trebala biti veća ili manja, nego isključivo u smislu dugotrajnosti sudskih postupaka i tu ne vidim da je nešto sporno. Također godišnje izvješće pučkog pravobranitelja što piše u prvoj rečenici, jest prikaz njegovog rada i podatka o stupnju poštivanja ustavnih i zakonskih prava građana u prethodnoj godini do kojih je došao u svom radu. Pa onoliko koliko su se građani žalili ili hvaliti toliko je valjda toga i napisano ovdje. Ne treba ta slika biti puno ljepša nego što je. To uostalom na prvoj stranici govori se dakle izvješća pučkog pravobranitelja temelje se prvenstveno na pritužbama građana i ne mogu se smatrati cjelovitom slikom o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj već uzorkom tzv. stalne strane funkcioniranja upravnih tijela i tijela sa javnim ovlastima u odnosu sa građanima. Prema tome, ono je upravo ovako kako ste vi rekli. I sam predlagatelj govori o tome zbog čega je ono takvo. Meni je nažalost veći problem u tome što ovim primanjem na znanje, a ne prihvaćanjem vladajuća većina ili dio veći dio vladajuće većine šalje poruku onima koji godinama krše prava građana da to mogu slobodno nastaviti tako, jer očito da nema velike političke volje da se tome stane na kraj. Zato nisu potrebne reforme, nego je dovoljno zahvaliti se nekim ljudima koji ne rade svoj posao u državnoj upravi. Hvala.

Nemam što odgovoriti na ovo ja sam svoje rekla, kvalifikacije koje je pučki pravobranitelj iznio za područje pravosuđa nisu u okviru ovlasti pučkoga pravobranitelja i kao takve ja ih ne prihvaćam. Ono što ste citirali što je izvješće o radu Ureda pučkog pravobranitelja, citirali ste ono što piše. I ja se slažem. I ja sam govorila i prošle godine o tome. Samo sa ovakvim konstatacijama na koje sam ja upozorila, onda to ispada da izvješće iz rakursa ili perspektive pučkoga pravobranitelja. A složit ćete se da svi mi ovdje moramo biti zainteresirani da to bude objektivno. I nemojte misliti, malo nas je s ove strane sudjelovalo u raspravi da smo mi sretni sa slučajevima koje pučki pravobranitelj spominje i navodi u svome izvješću. Pa zbog toga je i hrvatska Vlada i pokrenula sve ove reforme u cilju rješavanja, ne samo zbog navoda i savjeta, prijedloga i preporuka pučkoga pravobranitelja, nego zbog toga da zbog dobrobiti građanki i građana Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Igor Dragovan. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici pučkoga pravobranitelja. Očito je da je već sama institucija pučkoga pravobranitelja kamen u cipeli ne samo Vladi nego čini mi se i vladajućoj većini. Umjesto da se principijelno razumijeva postojanje ove institucije kao produžene ruke ovoga Sabora, odnosno posebnih opunomoćenika koji su izabrani, opunomoćeni, ovlašteni i plaćeni da štiteći interese hrvatskih građana utjelovljene prije svega u ustavom zajamčenim pravima, kontroliraju u ime ovoga Sabora što svi oni koji čine izvršnu i druge organe vlasti čine na planu zaštite ljudskih prava. Dakle, umjesto da se tako podrazumijeva i razumijeva uloga pučkoga pravobranitelja, očito je da Vlada razumijeva ovu instituciju kao neko referentno mjesto za laude svojoj praksi. Dakle, ako nema pohvala to izvješće ne valja. Pa to je kontradiktorno. Naime, Ured pučkog pravobranitelja ne prima nikakve pohvale građana. On nije kasica u koju se ubacuju papirići sa pohvalama o tome kako tko radi svoj posao, a prima plaću iz državnog ili lokalnog proračuna, nego upravo suprotno. To je mjesto na kojemu se evidentira jad i čemer ljudi koji su u sukobu sa institucijom ili u potrazi za svojim pravom došli u nevolju. Ili koji iz nevolje ne mogu izaći nego ih u tome sprječava birokracija, neodgovornost, pa ako hoćete i nestručnost ili nepoznavanje zakona od strane onih koji su plaćeni da zakon poznaju i provode. O tome se radi. Ali dok se eto Ured pučkog pravobranitelja konstituirao pa dok je počeo djelovati, pa dok je i sam shvatio koje su mu sve ovlasti i nadležnosti sve je bilo dobro. Prva dva, tri izvješća pučkog pravobranitelja Vlada je prihvaćala a eto četvrto i peto nikako ne može protisnuti kroz zube da ga prihvaća nego eto ga prima na znanje a primiti nešto na znanje je zapravo jedan eufemizam za ignoriranje. Pa eto malo je bilo što je Vladi lani primila lani na znanje nego je valjda netko dobio po repu i netko u odborima saborskim što je našao za shodno da ovo izvješće prihvati, pa onda su ti isti ljudi koji su na odborima prihvatili izvješće morali na plenarnoj sjednici glasovati da primaju na znanje. Pa eto ovisi je li bio ponedjeljak ili petak, pa jedan dan razumijevaju i prihvaćaju a drugi dan eto primaju na znanje. Tako i ove godine. Opet se tera sprdnja sa institucijom ovoga parlamenta jer izvješće pučkog pravobranitelja vrhunsko je štivo ne samo za one koji bi kritizirali Vladu pa traže da se negdje napiše ne bi li oni citirali kako Vlada ne zna svoj posao odnosno izvršne grane vlasti rade nešto loše i suprotno zakonu ili ignoriraju prava ljudi, nego bi to valjalo biti izvrsno i poučno štivo svakome tko voli Hrvatsku, tko želi da njene institucije funkcioniraju bolje i da se ne moramo sramiti pred gorima od sebe. A uzmimo izvješće Europske komisije o napretku u 2008. godini. Hvala Bogu i to je javni dokument, evo ga na web stranici našega Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i možete pročitati što Europska komisija govori upravo o ovome, dakle o stanju ljudskih prava koji su meritum posla pučkog pravobranitelja. Pa ako laže koza ne laže rog jer možda eto ovi naši politikanti u Uredu pučkog pravobranitelja vjerojatno uprli se na sve sile ne bi li dokazali da Vlada ne radi svoj posao. Ali kud se njima pridružiše i ovi iz Europske komisije. Šta se to dogodilo? Kakav je to komplot? Tko je njih birao? Pa što oni ne hvale malo Vladu. Pa hoćemo i to primiti na znanje ili možda na ravnanje. A ja mislim da ćemo morati ovo drugo jer sila Boga ne moli a bilo bi nam bolje da slušamo svoje ljude nego da moramo slušati ljude koji su strani i izdaleka dolaze pa nam kroje kap. Što će ljudi, što će običan čovjek koji u ovo doba političke nesigurnosti, ekonomske krize, recesije i svih drugih problema pred kojima se Hrvatska nalazi osjeća da je i on ugrožen, i njegovo pravo na rad jer tko zna hoće li do kraja godine možda već ostati bez posla, tko zna kakva će mu i kolika biti mirovina ako slučajno završi i tamo. Pa tko zna što će mu se dogoditi ako ga poslodavac zakine u njegovim pravima? Pa što zna što će mu se dogoditi ako eto u tom političkom kolopletu netko opet se sjeti da on nije možda Hrvat nego neke druge nacionalnosti? Dakle, svi ti ljudi od kojih se sastoji supstrat hrvatskog političkog bića kako mogu procijeniti svoje mogućnosti koje im se pružaju u hrvatskome društvu kad se u praksi vidi da mafijaši, lupeži, kojekakvi probisvijeti tzv. krupne ribe, mutni pretvorbenjaci, špekulanti ostaju netaknuti a to što iza sebe ostavljaju pustoš, to što je svaka tajkunska privatizacija iza sebe ostavila najmanje 3 stotine radnika na cesti zaboravljate. Dakle, ako se iz rakursa tzv. običnoga čovjeka vidi što se događa u našem društvu postavlja mu se pitanje tko štiti moja prava, odnosno ako slučajno moja prava dođu u ugrozu ima li ikakve šanse da me tko zaštiti i što će mi pučki pravobranitelj moći doista pomoći ako oni u Saboru prihvaćaju njegova izvješća tek na odborima a neće na plenarki nego ga primaju na znanje. A šta to znači? Primiti nešto na znanje nije poziv na akciju. Tek ako se prihvati ovo izvješće, ako mi stanemo iza njega to je autoritet koji će tjerati sve one koji su plaćeni da štite ljudska prava i da ispravljaju nepravdu, da rade svoj posao. Ali tek kad prvi državni službenik koji se bahato, bezobrazno ponaša prema građanima dobije po repu odnosno po plaći, odnosno kad bude otpušten zbog svoga rada tek onda ćemo možda steći tu to ozračje i nad popom ima popa, da čovjek u svakodnevnom životu nije prepušten samovolji birokrata, samozvanaca koji kroje kapu svakome od nas i da se njemu, baš njemu neće dogoditi ono što se događa tisućama ljudi a to je da se po deset, dvanaest godina čeka pravda. A mi primamo na znanje. To bi u Dalmaciji rekli "Govorija ti ili tovar reva, jednako mi je.". E to je ono što kaže Vlada pučkom pravobranitelju govorija ti ili tovar reva, a to je loše. Jer ako ne shvatimo da institucija pučkoga pravobranitelja i svih drugih pravobranitelja zapravo čuva časni dignitet naše vlastite države i ako ne shvatimo da nam je to prvi izvor svih informacija koje nam mogu koristiti da država bude bolja, učinkovitija, korisnija za građanina onda ćemo se morati povinovati izvješćima Europske komisije. Pa ako nam je to draže a ferim. koji je netočno naveden, a to je da ova ocjena da se prima na znanje, neobjektivna i da ne stoji. Zapravo, pučki pravobranitelj je u jednom svom pasusu gdje govori govori o državnoj upravi o kojoj ste vi govorili, jasno i nedvosmisleno rekao da je pojava klijentelizma i političke korupcije logična su posljedica politiziranosti uprave, osobito rukovodećeg sloja koji odlučuje, a uz neažurnost i nered koji ona uzrokuje svaka druga vrsta korupcije lakše prolazi i teže se otkriva. Naime, rukovodeći sloj se uvijek bira po određenim kriterijima. Stoga svi oni nezaposlenici koji su neažurni su posljedica su one nataložene birokracije u državnoj upravi koja nikada se nije prihvatila posla. upravljajući sloj se mijenja i tjera ih da počinju raditi kako bi trebali i kako bi zakon nalagao kako bi bili dostupni građanima kako bi što više napravili. Stoga ne stoji da nije, ovo se nije trebalo tako navest. Iz svega vidljivoga kroz ovo izvješće jasno se može vidjeti što birokracija koči u postupcima koji jesu i tako ih je trebalo opisati, a ne samo čelnike određenih uprava prozvati kao neučinkovite i kao plod i uzrok svih vrsta korupcije. se ne čuje./… I netočno je da je ocjena nepravedna sa strane

Želim se pridružiti, kolega Beus, vašoj ocjeni da nije dobro da izvješće pučkog pravobranitelja primimo na znanje. Zašto? Zato što mislim da kroz ove primjere koje nam je u izvješću naveo zapravo on ulazi u tamnu stranu života, a mi ovakvim načinom zapravo ne unosimo svjetlo u tu tamnu stranu života. Ako ćete bolje iščitati ovo izvješće, vidite da recimo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja uopće ne odgovara na upite. Ni na jedan upit nije odgovorilo, čak ni ministar. Što to znači kad ministar ne želi odgovoriti pučkom pravobranitelju koji je opunomoćenik Hrvatskog sabora? To znači da ignorira Hrvatski sabor, ignorira instituciju koja ga je postavila na to mjesto. Ali ako je pučki pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskoga sabora, onda nas ne obvezuje mišljenje Vlade kako ćemo mi prihvatiti njegovo izvješće ili ćemo ga primiti na znanje. Osobno mislim da bi uz prihvaćanje ovog izvješća mi trebali donijeti i zaključak da Vlada postupi, provede određene postupke prema onima koji se obrušavaju na njegove upite, na one koji ne odgovaraju, koji ne donose rješenja i koji ne rješavaju probleme ljudi koji znače njihovu životnu i ljudsku sudbinu. Odgovor na repliku. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Gospođo Zgrebec, apsolutno ste u pravu. Kad je pojedini ministar vidio da Vlada prima na znanje i odlazi na putovanje onda što je to bila poruka nego tko te šiša pučki pravobranitelju. Ti misliš da smo mi odgovorni tebi, da mi moramo sad nešto postupiti. Ma da. Pa kome je dlaka spala s glave što je ignorirao pučkog pravobranitelja nekoliko godina zaredom? Pa čak štoviše, čak štoviše, izgleda kao da je suprotstaviti se pučkom pravobranitelju eto nekakav plus valjda kod nekih u Vladi. Pa trebalo bi zapravo uvesti da ne može biti ministar onaj koji ignorira pučkoga pravobranitelja. Ako ovo izvješće dvije godine zaredom nekoga ministra spominje u tome kontekstu, pa tko je odgovoran za rad ministarstva, pa nisam valjda ja? A možda i jesam. Ali ako nisam, ako je ministar, otkud mu pravo da se naziva časnim ministrom kad elementarne obaveze, a to je služenje građanima, zaštitu prava građana nije u stanju Ali šta ćemo mi, pa imali smo jučer tu neki su ljudi sjedili koji su htjeli biti ministri pa su i postali ministri pa su lažirali svoje vlastite CV-ije. Piše od '84. do '90. veli bio financijski direktor, a on bio šef računovodstva Gradske konferencije omladine Zagreba.

S obzirom da sam bio i u raspravi i u replikama, bit ću kratak, ali moram ukazati na par detalja koji mene kao zastupnika iz Vukovarsko-srijemske županije izuzetno diraju. Naime, u izvješću pučkog pravobranitelja za 2008. godinu, ali i za 2007. godinu postoje dva detalja koja su ja bih rekao posebno, posebno bitna i posebno problematična, a reći ću iz kojeg razloga. potrebno ih je istaknuti jer je riječ ne o pojedinačnim ljudima ili osobama, nego o tisućama ljudi. Dva problema vezana uz Grad Vukovar o kojima smo vrlo često čitali, o kojima smo puno čuli, no nismo o njima do sada razgovarali na na sjednici Hrvatskog sabora, iako je riječ ponavljam o tisućama građana Vukovara, tog napaćenog grada heroja. Prvo pitanje je pitanje plaćanja pričuva građana Vukovara tijekom prošlih deset godina koji su sukladno zakonom dakle to plaćali tvrtki "Tehnostan" koja je lokalna samouprava, dakle Gradska uprava Grada Vukovara dodijelila pravo da prikuplja tu pričuvu. Znamo da je zakon to regulirao na taj način da pričuvu plaća vlasnik stana, a ne korisnik stana. Znamo cijelu epopeju tih ljudi koji su što pojedinačno, što grupno, djelujući kroz udrugu stanara Grada Vukovara pokušavala na raznim sudovima ishoditi svoje pravo, općinskom sudu, županijskom sudu pa su gubili procese, a onda zbog određenog ustroja pravosuđa to nisu na Vrhovnom sudu, nego su na Ustavnom sudu pokrenuli tužbu i dobili tužbu na Ustavnom sudu. I onda je cijeli proces vraćen u Vukovar državnom odvjetništvu gdje im je kao jedna od opcija se pokazala nagodba što naravno Državno odvjetništvo odbija budući da je riječ o silnim novcima, riječ o stotinu milijuna kuna jer je u međuvremenu taj iznos narastao što kroz kamate, što kroz prikupljanje tijekom vremena. I ovog trenutka ti ljudi zaista ne znaju što će se s tim dogoditi, šta će s tim biti. Funkcioniraju kroz tu udrugu stanara i i to je tek jedan problem. Drugi problem udruge stanara, odnosno ljudi u Vukovaru kaže se da negdje oko 2000 ljudi je u ovom pitanju moguće nagodbe s Državnim odvjetništvom i upravo zbog tog broja Državno odvjetništvo odbija mogućnost takve nagodbe. Što se tiče otkupa stanova od strane bivših nositelja stanarskih prava gdje su umiješana, dakle u promišljanja o tom problemu različite stvari, pa rekao bih da ima i onih diskriminacijskih. Riječ je možda o još većem broju ljudi. Dakle, negdje do 3000 ljudi koji su okupljeni u Udruzi stanara koji su došli u priliku da nisu bili u situaciji po tada važećim zakonima Republike Hrvatske zbog ratnih zbivanja, zbog reintegracije '97. godine i kratkog roka, a vjerojatno i financijskih nemogućnosti nisu bili u situaciji da mogu otkupiti te stanove kojih je negdje oko 6000 prema jednim podacima, prema drugima oko 5000. A dosad kažu prodano je negdje 70 tih stanova. Dakle, to je silan problem tim više što je donešena i odluka da se sva sredstva koja bi se prikupila prodajom tih stanova upotrijebila u Gradu Vukovaru za razvoj Grada Vukovara. Dakle, postavlja se pitanje ako je to već tako što je to što koči realizaciju toga, očito visina kvadrature, odnosno visina iznosa koji bi se platio za kvadratni metar stana. Naime, u tome i jeste problem, jer onih ponuđenih 175 eura po kvadratu je puno građanima Vukovara jer žive, živjeli su i žive u teškim uvjetima. No to je poseban problem. I sad ja ću ovdje malo iskoristiti političku situaciju sa prethodnih netom završenih lokalnih izbora, jednu zanimljivu činjenicu. Evo ja ovdje imam slučajno zapisano 26.5.2009. Udruga stanara potpisala je ugovor sa HDZ-om u nazočnosti gospodina Čobankovića, gospodina Mlinarića gdje je izrečeno obećanje da će se riješiti ovo pitanje. Ja ne znam, nisam bio u prilici vidjeti. 26.5. vijest na vinkovačkoj televiziji, sjedili ste za stolom i potpisali nešto. Ja kažem što je bilo u izvješću. Ja sam to pribilježio tom prilikom. Dakle, bila mi je jako interesantna vijest ne iz tog razloga što vjerujem da će se to napraviti, nego iz tog razloga što vladajuća stranka tada u Vukovaru, naravno u državi je na određeni način priznala da je to problem koji treba riješiti i nadao sam se da će to ići dalje. I dalje se nadam i imat ćete sasvim sigurno pomoć aktualnog gradonačelnika u Vukovaru u tom pogledu. Dakle, to je nešto što nije podležno lokalnoj ili da tako kažem svakodnevnoj ovoj politici. To je problem koji treba rješavati zbog građana bez obzira da li su birači HDZ-a, SDP-a, SDSS-a ili ne znam neke treće ili četvrte stranke koja tamo ni manje niti ne postoji. Jel' i pučki pravobranitelj u svom izvješću čak postavlja pitanje koje je vrlo, racionalno i kaže. je interes a jeste da se to pitanje stanova riješi, da ono ne ostane neriješeno zašto se onda ne rješava i to je jako bitno i ja nisam htio opterećivati sada ovdje velikom raspravom. Želim samo naglasiti da takva pitanja koja u sebi uključuju tisuće ljudi koji su evidentni problemi treba rješavati, ne treba pučki pravobranitelj na to ukazivati kad je to evidentno ali očito u ovoj situaciji kad se određene stvari ne rješavaju ljudi su što što pojedinačno, što grupno evo i pučkom pravobranitelju se obratili za pomoć. Puno je takvih ljudi koji su, neka mi oproste na izrazu, očajni zbog nerješavanja njihovih problema koji zaista ne vide rješenje, svjetlo na kraju tunela obraćaju se pučkom pravobranitelju kao posljednjem utočištu kao što sam rekao u raspravi u ime kluba, posljednjem utočištu za ostvarivanje njihovih prava. stoga ja znam da on ne može donositi dobre vijesti jer ovo su loše vijesti da se takva pitanja ne rješavaju. Ja se nadam da će ovo pitanje krenuti u realizaciju. Potrebno je i sa državne razine i sa lokalne razine da se tome pristupi. Drago mi je da je u izvješću pučkog pravobranitelja ovaj problem istaknut i da je njemu posvećeno podosta prostora u ovom izvješću. I nadam se da će i to biti jedan dodatni element da bi ovo pitanje bilo što prije riješeno. Hvala lijepa. Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar Prvo moram reći što se tiče pučkog pravobranitelja za otkup stanova i cijene stanova da su cijene stanova povoljnije sada nego što su bile 92., 93. godine. To je izračun osječkog fakulteta i to je točno dokazano i tim da je cijena stana 175 eura ako jednokratno otplaćujete onda stan od 55 kvadrata dođe oko 10 tisuća i to obnovljen po najnovijim standardima našim može se reći novi stan za 10 tisuća eura 55 kvadrata. A do sada je otkupljeno 250 stanova i ti stanovi su većinom otkupljeni jednokratno. Druga stvar, znači nije točno dokaz tome je da je u Vukovaru 250 stanova obitelji kupilo stanove i da je većina njih jednokratno otplatila. Druga stvar, što se tiče ovoga sporazuma sadašnja Vlada u Vukovaru ne može jednostavno riješiti te probleme. Pričuva se, normalno da je sud dosudio da se pričuva vrati ali s time da će država tužiti stanare jer nisu uopće plaćali najam stana, tako da će se to kompenzirati s tim. Grad bi trebao sada vraćati pričuve i mi sad očekujemo da grad vraća pričuve a Ministarstvo regionalnog razvoja će normalno onda povući tužbu da kompenzira te stanove. sad ide završni osvrt.

Ako dopustite, ja ipak moram, dužnost mi je da ja Zamjenik pučkog pravobranitelja, gospodin Dejan Palić, završni osvrt. Izvolite. Izvolite. **Palić, Dean** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, cijenjeni zastupnice i zastupnici. Tijekom diskusije bilo je izneseno više spornih momenata koji se odnose na sadržaj godišnjeg izvješća, a i neke druge stvari. Sad bih prvo samo par pojašnjenja koja se tiču dakle samog teksta. Što se tiče pitanja pilot projekta osobnog asistenta, ovdje se radi o klasičnom nesporazumu. Dakle, u tekstu se navodi da je pilot projekt dobar pokušaj primjene novih instituta za određeno razdoblje. U slučaju da se pokažu dobri rezultati, valjalo bi zakonski institut urediti. Dakle, ovdje se ne radi o tome da je pučki pravobranitelj protiv pilot projekta, već je protiv pilot projekta koji se nije zakonski uredio jedanput za trajno. Dakle, on podržava ideju samo u jednom drugačijem ozbiljnijem obliku. Apsolutno dakle tu podrška pučkog pravobranitelja uopće nije u pitanju. Što se tiče drugog pitanja, gospodin Kajin je postavio pitanje da je izostavljeno iz izvješća status onih zaštićenih najmoprimaca, stanara u privatnim stanovima. To je spomenuto na strani 86., ne pobliže jer se već to godinama pitanje povlačilo, tako da se ovdje samo dalo naglasak da je ostalo neriješeno i dalje. Što se tiče pitanja nedovoljno prikazanih financijskih pokazatelja ureda, moram reći da ovdje možda sa žaljenjem nije iskazano dovoljno povjerenja u osobu pučkog pravobranitelja, da je iz diskusije proizašlo kao da je upitno je li stvarno neće biti sredstava za plaće dovoljno kao što je navedeno i pitanje utrošenih sredstava, tu je nešto ostalo u zraku nejasno. U svakom slučaju, u drugoj polovici 2008. zaposleno je desetak zaposlenika u uredu tako da se iskazalo potrošena sredstva manja, a povećanje za 2009. je zapravo realno pokazalo da se za te nove neće imati do kraja 12. mjeseca i tu je izračun naše službe bio da će nam faliti tih koliko je tu prikazano, oko 4%, ne 4% je više sredstava za 2009. predviđeno nego za 2008., nego da ukupno oko 200 tisuća kuna će nedostajati za plaće u 2009. To je ispalo kao jedan ozbiljan problem. Što se tiče spominjanja sredstava za provođenje Zakona o suzbijanju diskriminacije, pogledajte tekst koji je Hrvatski sabor donio u Zakonu o suzbijanju diskriminacije je predviđeno u dijelu sredstva potrebna za provođenje zakona, milijun i 200 tisuća kuna. Dakle, to nije pučki pravobranitelj predvidio za plaće 3 zaposlenika. Radi se o tome da je taj zakon novi zakon koji zahtijeva prezentaciju putem medija, putem tribina, putem aktivnosti na području cijele Republike, to znači putovanja, to znači eksperti, to znači troškovi koji su u prvoj godini sigurno puno veći, nego kad on već dođe do javnosti u dovoljnoj mjeri. Tako da tih milijun i 200 Hrvatski sabor odredio sredstva za provođenje tog zakona. I tu je zapravo prava informacija. Što se tiče ocjene da se u jednom dijelu izvješća može govoriti o politikanstvu, tu bi gospodin Malčić vjerojatno prešutio, ali ja čisto iz poštovanja prema njemu ne smatram da je to bila primjerena ocjena. Politikanstvo i pučki pravobranitelj, to su dva disparatna pojma u tom uredu apsolutno nisam nikad u 4 godine osjetio bilo što od toga. Što se tiče pitanja temeljnog ovlasti pučkog pravobranitelja i pravosuđa, ja bih zapravo stvari pokušao pojednostaviti. Ustavni sud u brojnim predmetima sudi o povredama ljudskih prava proizašlih zapravo radom sudova. Poglavlje ljudskih prava je uključeno pod naslovom zaštite ljudskih prava u Ustavu Republike Hrvatske. Zakon o pučkom pravobranitelju obvezuje pučkog pravobranitelja dati prikaz o stanju ljudskih prava. Prema tome, ako se 30, 40 ili 50% građana telefonom osobno ili pismeno izjašnjava pritužbom protiv pravosuđa, što je onda dužan pučki pravobranitelj drugo, nego postupiti po tome i kad upoznaje Sabor što je redio i s kojim problemima se građani susreću obavijestiti Hrvatski sabor o problemima s kojima su se oni obraćali. Dakle, tu se ne radi o tome da je on prekoračio ovlasti, već je samo ispunio svoju dužnost, a to je izvješćivanje Hrvatskog sabora o stupnju poštivanja ljudskih prava. Smatra se ovdje negativno naime, oni koji se žale na kršenje ljudskih prava, jasno da se ne obraćaju oni kojima su tijela udovoljila nekom zahtjevu pa nije bilo kršenja. To je temelj zapravo zašto se ovdje u svim izvješćima do sada i djelomično radilo o pravosuđu. Znajući zaključke i izvješća odbora Hrvatskoga sabora, gospodin Malčić je pripremio nekoliko rečenica koje bih vam pročitao. Pučki pravobranitelj izražava zadovoljstvo što je za razliku od prošle godine kada su svi odbori prihvatili izvješće i kada je iz njihovih izvješća kao ni i saborske rasprave nije bilo moguće utvrditi razloge zbog kojih je Sabor donio odluku o primanju izvješća k znanju, a ne o prihvaćanju, ovaj puta u izvješću dvaju odbora, Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za pravosuđe ove godine su navedeni razlozi zašto ti odbori predlažu samo primanje na znanje i što smatraju u izvješću spornim. Ti se razlozi prvenstveno odnose na ocjene stanja, objekcije i kvalifikacije te prijedloge u odnosu na pravosuđe i pravosudna tijela. Iz tih izvješća nije jasno vidljivo da li se odbori ne slažu s ocjenama i kvalifikacijama ili prijedlozima i izvješća, ali je vidljivo da smatraju da te ocjene, kvalifikacije i prijedlozi prelaze ovlasti Pučkog pravobranitelja. I dok je neslaganje s nekim ocjenama i prijedlozima Pučkog pravobranitelja moguće, potrebno, pa i poželjno kao i dio normativnog odnosa između Sabora i njegovog opunomoćenika, i Pučki pravobranitelj ih s punom ozbiljnošću uzima u obzir, ocjene o nenadležnosti su u najmanju ruku upitne. Naime, nikad u ove 4 godine, iako su sva izvješća sadržavala ocjene i prijedloge o pravosuđu, nije se postavljalo pitanje ovlasti za davanje takvih ocjena i prijedloga i sva izvješća su bila prihvaćena. Ono što je bilo na raspravi bilo je da li ovlasti Pučkog pravobranitelja treba zakonom proširiti i na ovlast postupanja Pučkog pravobranitelja u pojedinačnim sudskim predmetima. U tom smislu, čak i prošlogodišnji zaključak Sabora obvezao Vladu Republike Hrvatske da pripremi izmjene Zakona o Pučkom pravobranitelju u skladu s prijedlozima i stajalištima Pučkog pravobranitelja. Osim toga, Sabor je donio Zakon o suzbijanju diskriminacije kojim proširuje ovlasti Pučkog pravobranitelja i u odnosu na pravosuđe, a pozivom na Ustavnu odredbu koja kaže da se djelokrug Pučkog pravobranitelja uređuje zakonom. Dakle, Sabor se već o tom pitanju opredijelio. Na kraju iz izvješća Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav iz 2002. godine raspravljajući o izvješću Pučkog pravobranitelja za 2001. godinu nalazimo mišljenje odbora o tome da je pogrešan navod Pučkog pravobranitelja da nije nadležan raspravljati o pravosuđu, već da je on to ovlašten činiti. Pa je zapravo time malo i zbunjujuća poruka Odbora za Ustav i Poslovnik iz 2002., i 2009. Temeljem toga i raniji Pučki pravobranitelj, a i ovaj sada smatrali su svojom dužnošću upoznati Sabor s kršenjem ljudskih prava u vezi s pravosuđem, tim više što se ogroman broj građana, prevelik, koji se obraćaju Pučkom pravobranitelju to čine u vezi sa svojim problemima pred sudovima i drugim pravosudnim tijelima. Toliko bih eto imao o problemu o kojemu se raspravljalo i na odborima i ovdje, smatrajući da ih je potrebno malo pojasniti. Zahvaljujem. Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Prijedlog kandidata za izbor članova Državnog sudbenog vijeća, Konačni Prijedlog Zakona o medicinskoj oplodnji, itd. Hvala.